Колеги, готові? Прошу провести реєстрацію.

Зареєстровано 326 депутатів. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Я хочу привітати всіх колег депутатів і всіх українців із світлим святом Благовіщення. Бажаю нам більше гарних новин, таких, як вчора, які нам подарували наші друзі з рішенням про безвіз. Колеги! Також сьогодні день народження народного депутата України Вадима Ігорович Денисенка. Привітаємо нашого колегу з днем народження. У пленарному засіданні Верховної Ради України беруть участь члени уряду на чолі з Прем'єр-міністром України Володимиром Борисовичем Гройсманом. Привітаємо Прем'єр-міністра. Сьогодні у нас традиційна "година запитань до Уряду". Відповідно до статті 229 Регламенту Верховної Ради України з 10 до 11 ми проходимо "годину запитань до Уряду". Сьогодні у нас буде два виступи, 30 хвилин відводиться на виступи міністра закордонних справ України Павла Анатолійовича Клімкіна, а також голови Державної міграційної служби України Максима Юрійовича Соколюка, а потім півгодини запитань. Таким чином ми можемо розпочинати. І я запрошую до слова міністра закордонних справ України Павла Анатолійовича Клімкіна. Павло Анатолійович. Будь ласка, пане Павло. Шановні пані та панове, шановні друзі, шановні колеги! Перш за все хочу висловити вдячність, висловити вдячність абсолютно всім, хто доклав своїх зусиль до виконання всіх реформ, які були необхідні для отримання вчорашнього рішення. Маю на увазі абсолютно всіх, але також, знаходячись у цьому залі, хочу подякувати всім народним депутатам за їх особисту заангажованість у прийнятті необхідних рішень. Вчора це було, звичайно, прогнозоване, але тим не менше емоційне рішення, емоційне рішення для вас, звичайно, емоційне рішення для мене. 521 голос "за" – це суперовий результат, оскільки нас підтримали всі друзі Європи і всі друзі України. Тому це рішення для нас, для Європи, для нас спільно. Декілька моментів, якими хотів би поділитися саме тут з цієї трибуни. По-перше, зараз наступний крок – це рішення послів, постійних представників країн-членів Європейського Союзу, які формально завершують процес, дають відмашку на те, щоб Рада ЄС прийняла відповідне рішення, потім це рішення буде підписано представниками мальтійського голосування і, звичайно, Президентом Європарламенту, опубліковане і набуде чинності. Безвізовий режим буде працювати для 30 країн, це 26 країн-членів Європейського Союзу. Ви знаєте, що для Великобританії і Ірландії існує окрема візова практика, окремі візові процедури, але також чотири європейські країни, які фактично доєдналися до "шенгена" – це Норвегія, Швейцарія, Ісландія і Ліхтенштейн. Хочу знову-таки наголосити, і це дуже важливо, що безвізовий режим буде працювати для власників саме біометричних паспортів. Це буде безвізовий режим для короткострокових поїздок. І для нас дуже важливо, щоб ми відповідально до цього поставились. Ще хочу сказати і це дуже важливо, скористатися цією трибуною, що саме з сьогоднішнього дня працює новий Регламент Європейського Союзу, який спрямований для підвищення безпеки. Це означає, що він працює не тільки для громадян України, не тільки для громадян країн-членів ЄС, але абсолютно для всіх. Це означає, що можуть бути додаткові перевірки, цільові перевірки порівняно даних це з Шенгенським реєстром, з національними реєстрами. Тому, якщо ви на хвилину більше перетинаєте кордон, не хвилюйтесь, це аж ніяк не пов'язано з запровадженням безвізового режиму чи іншими процедурами. Тому знову-таки всіх поздоровляю, але, тим не менше, у нас багато завдань, багато завдань для того, щоб працювати і з Агентством з безпеки кордонів Європейського Союзу, з новостворюваним Офісом прокуратури Європейського Союзу, з країнами-членами зараз маємо пройти цей етап і запустити справжній безвізовий режим. Дякую. Якщо є додаткові запитання, готовий на них відповісти. Дякую вам. До доповіді запрошується голова Державної міграційної служби України Максим Юрійович Соколюк. Максим Юрійович. Будь ласка, пане Максим. Шановні громадяни, шановний головуючий, шановні депутати! Міграційна служба відповідає за дуже важливу частину процесу візової лібералізації. Ми відповідали за один з найважливіших пунктів цього плану – за початок видачі біометричних документів, ми розпочали видачу в січні 2015 року. За статистикою на дев'яту ранку сьогоднішнього дня вже 3 мільйона 25 тисяч 129 громадян отримали біометричні документи для виїзду за кордон. Я був представником України в …… Саме я завантажував перший сертифікат України, я вилетів, замість відпочинку, на січневі свята в Монреаль, завантажував український сертифікат, щоб створити ланцюг довіри до українських паспортів. На сьогоднішній день українські паспорти для виїзду за кордон біометричні, вони визнані всім світом. Всі наші підрозділи міграційної служби оснащені відповідним обладнанням. Додатково до процесу видачі документів долучилися центри надання адміністративних послуг, вже їх працює 18, найближчим часом, наприклад, в Києві ми розраховуємо до 1 травня, що ще десять ЦНАПів міста Києва приєднається до цього процесу. громадян тисяч громадян України отримують нові біометричні паспорти для виїзду за кордон, а в деякі дні їх кількість перевищує 12 тисяч. Процес триває. Ми бачимо, що попит зростає. Це пов'язано також із травневими святами, з літнім відпочинком. І ми до цього готові. Також хочу нагадати громадянам України, що безвізовий режим – це право виїхати до країн Європейського Союзу з туристичною метою або з іншою метою, але це не право залишитися більш, ніж 90 днів, і це не дає права на працевлаштування. Я дякую депутатам за дуже важливу підтримку законів, які були необхідні для початку цього процесу. (Оплески) Слава Україні! нас сьогодні дуже короткі доповіді міністрів. Я зараз прошу провести запис на запитання до уряду. до уряду. Хочу нагадати, що запитання не від фракцій, а від народних депутатів, і тому слово будуть мати ті, хто записались. І якщо фракція не зможе записатись, це не буде означати, що необхідно буде давати слово поза тим. Я прошу всіх приготуватися до запису, хто має бажання задати запитання Уряду. І прошу провести запис. Будь ласка.

Міністерству охорони здоров'я, Прем'єр-міністру України! Вчора парламент ухвалив дуже важливий закон для сфери охорони здоров'я і ми змінюємо принципи системи фінансування. Але я звертаюсь до Прем'єр-міністра України в черговий раз. Поки запрацює цей закон, це з 2018 року може бути реальним, в цьому році 2017 ми втрачаємо величезну кількість медичних працівників, які працюють в державних і комунальних лікарнях. Я в черговий раз наголошую на тому, що необхідно терміново внести зміни і збільшити державний бюджет на фонд оплати праці медичних працівників. Те, що ви вже декілька разів казали, що зарплати медиків в цьому році збільшилися на 30 відсотків, не відповідає дійсності. Я вас дуже прошу змініть ситуацію, внесіть зміни і ситуація 3 200 має бути дійсно користю для медичних працівників, а не зрівнялівкою, як воно є зараз. Дякую. Доброго дня, вельмишановний Голово Верховної Ради! Дякую за ваше запитання, вельмишановний народний депутат України. Ми це питання з вами обговорювали під час засідання і міністерства, і комітету на нараді, яку я проводив реформи охорони здоров'я. Я хочу, щоб мене в черговий раз всі почули. Колеги, те, що ми вдвічі збільшили мінімальну заробітну плату, це був крок, який направлений на боротьбу з бідністю. І це було важливим завданням, яке ми виконали. Я говорив і підкреслюю, що лікарі отримали підвищення заробітної плати до 30 відсотків в залежності від тієї посади, яку лікар... Зрозуміло, що нам потрібно збільшувати заробітну плату в сфері охорони здоров'я, але ми виходимо з реальних можливостей державного бюджету. Міністерство фінансів аналізує сьогодні реальний стан справ по медичним закладам всієї країни і питання виплати заробітної плати – це питання цифр, а не лозунгів. Тому ми конкретно в розрізі кожної області подивимося, де є проблеми. Якщо такі проблеми є, ми їх виправимо – і це є наше завдання. Тому я би просив, щоб мине випереджали з вами події, а спиралися на ті цифри, які ми отримаємо, в тому числі, від фінансових управлінь обласних державних адміністрацій і чітко розуміли реальний стан справ по закладам охорони здоров'я країни. Дякую за ваше запитання.

Звертаюсь до Кабінету Міністрів і до вас, шановний пане Гройсман. Я звертаюсь як заступник Спецконтрольної комісії з питань приватизації від нашої комісії. Ми 3 роки в цій комісії займаємося контролем за приватизацією. На жаль, приватизація не відбувається, але відбувається при всіх владах приватизація менеджменту. У даному випадку наша комісія розслідувала приватизацію менеджменту на ТОВ "ЗТМК", в якому у держави є контрольний пакет акцій. Ні для кого не секрет, що ще з 2012 року, не дивлячись на те, що у держави дивлячись на Майдан і не дивлячись на те, що ще в минулому році йому вручена підозра про розкрадання 500 мільйонів гривень, і про це відомо з усіх ЗМІ, до цих пір пан Сивак перебуває на посаді. Більш того, минулого грудня він був перепризначений заново,

Шановні народні депутати, шановні колеги, хочу сказати, що згідно системи кадрової політики, яка проводиться і в уряді, мається на увазі в Міністерстві економіки і Фонді державного майна, є процедура щодо оголошення конкурсу і публічного проведення конкурсу. Разом з тим, конкурс, який проходив з запізненням з причин "який не відбувається", ми назначаємо виконуючого обов'язки на період змін. Я, разом з тим, коли ми з вами говорили, є пропозиція ще раз вернутися до даного питання, зробити більш публічним кандидатів, які ходять і висвітлені на сайті на протязі проведення конкурсу, і тоді разом провести зустріч з Фондом державного майна щодо призначення. Третє. Є дві пропозиції. Є кадрова, які призначає Фонд державного майна ті підприємства, якими він управляє. І є підприємства, якими управляє відповідно міністерство. Таких в нас підприємств біля більше

і погодитися з народним депутатом Різаненко. Стан справ у сфері продажу, публічного продажу і конкурентного продажу державних компаній, які довели свою абсолюту неефективність і є корупційною годівницею, я вважаю, що потребує особливої уваги у тому числі українського парламенту. Я неодноразово про це говорив і підкреслюю, що я не задоволений роботою Фонду державного майна України. Я вважаю, що за останній рік вони нічого не зробили для того, щоб ефективно розпочати процес приватизації в країні, а я ще раз наголошую, продажу державного майна, яке неефективно управляється держаною і яке є корупційною годівницею, у тому числі для призначенців на ці підприємства. Уряд України, я особисто як Прем’єр-міністр акцентую увагу на тому, що нам потрібно в цьому році змінити законодавство в сфері приватизації, щоб приватизація стала конкурентною. Ми найближчим часом вийдемо з цією пропозицією до українського парламенту і хочемо разом з вами напрацювати правильний законопроект, який дозволить розпочати масштабний процес залучення інвестицій в економіку нашої країни для забезпечення сталого економічного зростання. Тому це питання буде дуже важливим під час розгляду в парламенті. Що стосується цього підприємства, уряд сприяє всіляко Національному антикорупційному бюро в розслідуванні тих злочинів, про які ви сьогодні сказали. І я глибоко вірю у те, що найближчим часом в цьому питанні буде поставлена правова крапка, в якій ті, хто винний в оборудках, будуть приведені до відповідальності і отримають своє покарання за те, що вони зробили по відношенню до державного майна.

Андрій Олексійович, міжфракційне об'єднання "Рівні можливості" і безпосередньо я особисто зверталася до Прем’єр-міністра і до вас з приводу такого ганебного явища, яке існує в Україні, це заборона професій для жінок, 458 таких є заборон на сьогоднішній день і вони знаходяться в галузі сільського господарства, економіки і так далі загальної. Ми зверталися до Міністерства охорони здоров'я і є підтримка в нас в цьому питанні. Я би хотіла дізнатися що робить Міністерство соціальної політики в цьому напрямку по ліквідації переліку цих заборонених професій? І ще наступне питання до міністра юстиції Петренка Павла Дмитровича. Ми в середу заслуховували тут голову НАЗК, я знаю, що уряд підготував зміни до Закону про НАЗК. Скажіть, будь ласка, на якому етапі знаходяться ці зміни і коли ви їх…

Єдине хочу що сказати, що, особисто як на мене, рівність можливостей і рівність прав не означає однаковість. Умовно кажучи, якщо, наприклад, хтось піднімає штангу в 200 кілограм, то не зовсім не обов'язково для того, щоб бути рівним, щоб жінка піднімала 200 кілограм. Але питання, про яке ви кажете, воно дійсно потребує законодавчого врегулювання в першу чергу, оскільки правовою підставою для подібних рішень на обмеження по професіям є наш Трудовий кодекс – Кодекс законів про працю. Я сподіваюсь, що найближчим часом Верховна Рада України розгляне в другому читанні Трудовий кодекс, відповідні норми будуть переглянуті і на підставі цих норм будуть змінені підзаконні акти, включаючи наші накази Міністерства соціальної політики. Дякую. Доброго дня, шановні народні депутати! Дякую за запитання. Насправді завдання української держави і українського уряду, це ефективна боротьба з корупцією і забезпечення безперебійної роботи нових антикорупційних органів, на які ми виділяємо величезні кошти наших українських громадян. Та ситуація, яка склалася з НАЗК за останні фактично декілька місяців, говорить про те, що через неефективний менеджмент тих випадкових людей, які туди були призначені, ми маємо зараз ситуацію, коли вся система електронного декларування залежить від бездіяльності чотирьох осіб. Тому Міністерство юстиції на виконання доручення Прем’єр-міністра України спільно з громадськими активістами-експертами розробило законопроект. І сьогодні ми будемо його презентувати в 11:30 спільно з РПРом і Transparency International. Основні положення цього законопроекту: ми прибираємо колективну безвідповідальність в системі НАЗК, ми пропонуємо перезапустити конкурс, призначити відповідно нового керівника і уповноважених в даний орган. Третє: ми пропонуємо, щоб на рівні закону було обмеження нарахування премій необґрунтованих керівникам НАЗК. Четверте: ми пропонуємо, щоб введений зовнішній аудит за діяльністю НАЗК протягом кожного року. П'яте, що стосується тих тисяч українських державних службовців, які не змогли подати декларації через бездіяльність цих керівників, ми пропонуємо, щоб українських парламент дав можливість цим людям подати декларації до 1 травня поточного року, і щоб вони не були фактично притягнуті до кримінальної відповідальності через безвідповідальність окремих осіб. Я дуже прошу, щоб український парламент на наступному тижні розглянув даний законопроект і прийняв його в цілому, оскільки фактично строки, які зараз тривають, вони до 1 травня залишають дуже мало часу. Уряд так само на рівні закону бере на себе відповідальність за безперебійну роботу реєстру на період конкурсу. Я прошу всіх, щоб ми виправили цю помилку, і щоб ми мали дійсно ефективний незалежний антикорупційний орган, який буде працювати і буде давати результат. Це перевірка державних службовців, це притягнення до відповідальності тих осіб, які брешуть в деклараціях, це ведення нормальне реєстру. І ми з вами це повинні забезпечити. Я переконаний, що ми знайдемо з вами тут порозуміння і виправимо цю помилку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Будь ласка, народний депутат Максим Курячий. Шановний Володимире Борисовичу, шановні члени уряду! Володимире Борисовичу, ситуація вимагає терміново вашого особистого втручання. Я дуже прошу вас, застережіть від катастрофічної помилки гарячі голови в Міністерстві охорони здоров'я. В Дніпрі діє єдина на всю країну психіатрична лікарня з суворим наглядом. Там перебувають за нормами Кримінального процесуального кодексу особи, визнані неосудними (невменяемыми) при скоєнні найтяжчих найтяжчих кримінальних злочинів – вбивці, серійні вбивці, ґвалтівники. Справа в тому, що Міністерство охорони здоров'я підготувало проект наказу і намагається цих людей, які скоїли найстрашніші злочини (топили, (топили, голови рубали людям), перевести їх в цивільні заклади охорони здоров'я. Це неможливо. Савченко буде, "закон Савченко", детским утренником по сравнению с этим приказом. Я прошу негайно це припинити і розібратися в цій ситуації. Дякую. Дякую, вельмишановні народні депутати! Я зараз за вашим зверненням даю доручення виконуючій обов'язки міністра охорони здоров'я детально розібратись в цьому питанні спільно з вами і прийняти відповідне рішення. Уляно, прошу опрацювати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, народний депутат Долженков. 10:27:52 ДОЛЖЕНКОВ О.В. Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые украинские граждане! Особенно пенсионеры, которых ждет не очень хорошая, наверное, судьба в ближайшей перспективе.

Давайте перестанемо заради, можливо, того, щоб окремо когось показали по телебаченню, лякати український народ. Хочу просто всіх застерегти від цього, тому що люди фактично за останні роки багато, десятиріччя навіть, багато настраждались від таких залякувань, що завтра не буде пенсії, що післязавтра ми не підготовимося до що ще щось відбудеться і так далі. Давайте називати речі своїми іменами, давайте навчимось говорити на біле – біле, на чорне – чорне. Я просто до цього вас закликаю. Я наголошую на тому, що пенсійна система, яка сьогодні діє в країні, вона є тотально несправедливою, а 85 відсотків отримують пенсію на рівні мінімальної, це фактично тотальне зубожіння українських пенсіонерів. І ми з вами в незалежності від політичних прапорів маємо змінити цю систему для того, щоб досягти трьох параметрів. Параметр перший. Ця система повинна стати врешті-решт справедливою. І тут треба звертати увагу на страховий стаж тієї людини, яка виходить на пенсію. І з цим треба згодитись, це теж саме, як розуміння того, що зранку сходить сонце. Друга позиція. Ми маємо на сьогоднішній день тотально низькі пенсії, дефіцит Пенсійного фонду більше 140 мільярдів. Це означає тільки єдине, що система, в якій половина є дотаційною, нежиттєздатна, і ми маємо вирішити питання дефіциту. І питання номер три. Я зі всією відповідальністю заявляю, що після того, як уряд внесе варіант пенсійної реформи, який не передбачає, увага, збільшення пенсійного віку, а передбачає інші заходи, які дозволять побудувати справедливу бездефіцитну систему, уряд України зробить перерахунок пенсії для українських громадян достатньо суттєвий. І ми зможемо з 1 жовтня 2017 року підвищити пенсію в Україні. Я закликаю вас, фракцію "Опозиційного блоку", відкинути свої політичні прапори в сторону, взяти один прапор державний і спільно з фракціями коаліції і іншими фракціями, які, насправді, можуть стати фракціями, які змінять цю систему на справедливу, проголосувати цей варіант пенсійної реформи, звісно після дискусії, яку ми з вами проведемо у цій залі. Але я відповідально заявляю, що наше завдання полягає в підвищенні пенсій українських громадян і зміні системи. Тому ще раз наголошую: давайте перестанемо людей лякати, давайте будемо говорити про те, що конкретно ми зробимо і як це відзначиться на якості життя людей. Для нас надзвичайно важливо вирвати Україну з прірви, дати можливість людям відчути перспективу і на власній кишені відчути, що ціни залишаються стабільними, а доходи, реальні доходи громадян зростають. Оце ми разом з вами маємо вирішити. Дуже дякую за вашу увагу.

Ми дуже радіємо з того, що у вас є принципова позиція відносно абонплати за використання газових лічильників і, думаємо, що загальними зусиллями ця постанова буде відмінена. Але ви знаєте, що майже 3 роки існує інша абонплата, це за використання димових каналів, через які спалюється газ. І люди платили 3 роки тому 50 гривень за кожне домоволодіння, а зараз до 100 гривень платять. Так от завдяки року боротьби і завдяки двом міністрам, Насалику і Реві, на минулому тижні було єдине роз'яснення Міністерства соціальної політики відносно того, що неможливо цю абонплату брати з людей. Але районні адміністрації допомагають всім дільцям просто села брати в облогу для того, щоб…

від міністра соціальної політики відносно того, що не можна брати цю абонплату без того, якщо люди не заказували цю умови. І це не є підставою для відключення газу, тому що це мільярди, які осідають в кишенях в дільців і чиновників. Дякую, вельмишановні народні депутати, ваші звернення я зафіксував, зараз дам доручення Мінрегіонбуду, спільно з Мінсоцполітики, опрацювати це питання. Але хочу сказати, що в багатоповерховій забудові це питання врегульовується квартплатою, це є частинкою квартплати і квартплату встановлюють місцеві органи влади, тут уряд не має відношення. Але, якщо в сільській місцевості про те, що ви сказали, то тут треба окреме доручення. Тому з вашого питання доручення я надам. Дякую. Дякую вам. Будь ласка, Гузь Ігор Володимирович. 10:34:49 ГУЗЬ І.В. Доброго дня! 19 виборчий округ Ігор Гузь. Володимир Борисович, до вас запитання, у нас на Волині, я вже про це кажу декілька раз, твориться бардак, останній випадок наступного характеру. Голову районної адміністрації у моєму окрузі Миколу Пархомука 31 березня ловлять на хабарі 2 тисячі доларів. Через три дні він платить півмільйона гривень, виходить на волю, бо він був за ґратами, і приступає до виконання обов'язків голова РДА. Ця людина працювала штатним радником губернатора Гунчика рік і губернатор зараз цю людину прикриває, в області бардак. Порошенко ні разу за три роки не приїхав на Волинь і ви, Володимир Борисович, за рік також. Я прошу вас дати перевірку в область і звільнити голову обласної адміністрації, який не контролює ситуацію в області, оточив себе хабарниками, прошу втрутитися. І питання, чи звільнили цього чиновника? Дуже дякую за ваше запитання. Я не думаю, що у нас на Волині такий вже бардак, коли є такі народні депутати, думаю, ви з цим згодитесь. У нас на Волині, я думаю, що є і багато позитивних прикладів того, що може бути прикладом і для всієї іншої країни. Це питання порушував на засіданні уряду міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, це він мене проінформував і уряд проінформував про те, що це відбулося. Звісно, це абсолютно не прийнятно. Одразу я звернувся до Адміністрації Президента з тим, щоб розпочали процедури відсторонення його від займаної посади, уряд повністю підтримує і погодить це. І, я вважаю, що це справа честі, якщо спіймали на хабарі, він має сидіти у в'язниці, а не у своєму кріслі голови РДА. Але це має довести слідство, до того часу він не має права виконувати обов'язки, тому що він вже є… підозрюється в компрометації… скомпрометований. Я тут з вами абсолютно згоден. Тепер що стосується відвідування. Я обов'язково приїду на Волинь, немає жодних питань. Я багато їжджу по країні, але тільки тоді, коли маю таку можливість. Принаймні, раз на тиждень я намагаюсь відвідувати той чи інших регіон. Обов'язково приїду і на Волинь. Ви ж запрошуєте? Ну, дякую, дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ще нагадаю, що УПА зародилось на Волині. І тому до Волині треба ставитися з повагою.

Я хочу поднять очередной раз вопрос реструктуризации задолженности за потребленный газ перед "Нафтогазом" "Марипольтеплосети". Учитывая особенности города Мариуполя, мы с вами неоднократно говорили на эту тему,

народний депутат України. Я хочу сказати по Маріуполю, що там достатньо компетентний міський голова, Вадим Бойченко, з яким ми знаходимося у постійному контакті, але ви маєте заборгованість більше 200 мільйонів гривень, і це не питання "текучки", а це надзвичайно серйозне питання, яке потрібно врегулювати. Тому я сьогодні ще раз з'ясую з міським головою, які є шляхи вирішення. Все, що потрібно буде від уряду, ми зробимо. Але ви маєте зрозуміти одну річ, що ми – не чарівники, і питання більше 200 мільйонів, це не питання, яке може вирішитися, тому що ви до мене звернулися. Дякую за ваше запитання.

всі радіємо останньому рішенню щодо безвізу. Але вчора, коли в Страсбурзі відбувалося голосування по бізвізу, саме в цей час у Сімферополі російськими окупантами... російські окупанти провели масштабну облав на центральному ринку. Вони затримували лише тих, хто має неслов'янську зовнішність та бороду, тобто кримських татар. Вісімдесят людей вивезли, взяли відбитки пальців та зразки на ДНК. Отже, пан міністре, як у нас справи з реалізацією нашої спільної ідеї, ідеї, озвученої Президентом України, щодо створення окремого міжнародного майданчика по Криму? Де, коли і в якому форматі розпочне свою роботу... Де, коли і в якому форматі розпочне свою роботу такий майданчик по Криму? Коли ми об'єднаємо всі питання, пов'язані із відновленням територіальної Дякую за це запитання. По-перше, минулого року і цього року в результаті нашої спільної роботи у нас є Резолюція Генеральної асамблеї ООН щодо порушень прав людини. Це і юридичне, і політичне підґрунтя для того, щоб працювати і з структурами ООН, і з іншими міжнародними організаціями щодо створення тиску і щодо створення доступу до території тимчасово окупованого Криму. Зараз ми працюємо з Верховним комісаром ООН з питань прав людини, працюємо з Радою Європи для того, щоб реалізувати цю ідею. Поки що ми робимо особливий акцент саме на права людини. До речі, стосовно вчорашніх подій: ми вже повідомили наших друзів і партнерів з метою отримання відповідної максимально жорсткої реакції. Ідея створення відповідного окремого формату стосується ідеї побудови цього або на майданчику Великої сімки із залученням Європейського Союзу, або з залученням женевського формату. На сьогодні у нас є згода всіх партнерів, крім, звичайно, Російської Федерації, яка намагається тотально блокувати це питання. Тому ми хочемо розпочати (я хочу закінчити, два речення) з ключових питань, які стосуються прав людини – те, що ми робимо на міжнародних майданчиках. І поступово додавати до цього інші питання. Дякую. Дякую вам. до Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Але дуже хотів би, щоб міністр охорони здоров'я Уляна Надія Супрун послухала уважно і теж сказала свою думку. Є звернення до Кабміну Рівненської обласної ради щодо… де вказані застереження щодо формування госпітальних округів. Такі ж, аналогічні проблеми є в більшості областей України. Ця реформа так звана з госпітальними округами – це не реформа в такому вигляді, а це є геноцид, тому що людей позбавляють просто бездумно права на елементарну охорону здоров'я. Застереження наступні. Формування госпітальних округів має формуватися по закінченню процесів децентралізації, коли будуть проведені усі вибори в ОТГ. Місцева громада має формувати госпітальний округ, Ви зараз багатьох лікарів вузькопрофільних просто виженете на вулицю з такою горе-реформою, Дайте 10 секунд ще, будь ласка. Дуже маленька кількість… ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд, будь ласка. Дуже маленька кількість самих госпітальних округів. Наприклад, на моїй Рівненщині їх має бути тільки три. Немає достатньо доріг, щоб люди доїхали. Буде скорочення ФАПів, амбулаторій. Просто люди похилого віку, люди в селах не будуть мати елементарного права захистити своє здоров'я. Дякую. Дуже дякую, шановні народні депутати, за ваше запитання. Дивіться. В чому є геноцид, як ви сказали? От в тій системі, яка є сьогодні. Якщо ви подивитесь зараз статистику, аналітику того, яка тривалість життя у українців і яка смертність, ви просто будете шоковані тим, що ми реально втрачаємо людей тільки тому, що та система охорони здоров'я, яка сьогодні є в країні, вона є неадекватною і нездатною людям дати якісну медичну послугу. Дивіться, що відбувається сьогодні. Люди не мають доступу до якісної медицини, і це є факт. І лікарі не мають доступу, в тому числі і до якісних технологій, і не мають можливості оцінки, власне, своєї висококваліфікованої праці. Це сигнал потужний того, що систему треба змінювати. Для того, щоб змінити цю систему, треба утворити систему, при якій заклади охорони здоров'я стануть забезпеченими, лікарі отримають нормальну заробітну плату, а фінансувати ми будемо не стіни лікарень або койко-місця, а фінансувати ми будемо конкретну медичну послугу високої якості. І тому Міністерство охорони здоров'я, уряд визначився з цією моделлю і просить парламент, щоб ми спільно з вами змінили цю систему, щоб ми врешті-решт вдихнули свіже повітря в цю систему, змінили її. І я розумію, що багато хто буде говорити про те, що це неправильно, що це не потрібно робити, будуть затягувати або збивати цю реформу. Якщо, не дай Бог, це відбудеться, люди і далі будуть обмежені в доступу до медичної… нормальної медичної послуги. Лікарі і далі будуть знаходитись в режимі стагнації, ми не зможемо дати якісної медичної допомоги людям. Тому медичний округ – це є формування єдиної медичної системи області, яка буде покликана тільки на єдине: якісно надати доступ і до первинної ланки, тобто як ви сказали, амбулаторія і ФАП. Ніхто не має права в країні закрити амбулаторію і ФАП, їх треба відкривати і наближувати максимально до людей, тому що 85 відсотків людей звертаються саме до первинної ланки, там є профілактика, і там має бути раннє виявлення хвороб. На другому етапі це лікарні. Я би дуже хотів, щоби ці лікарні були модернізовані, щоб там було якісне обладнання, щоб там була не кількість лікарів, а якість лікарів. Коли людина приходить, отримує якісну послугу, їй не треба іти на повторні аналізи, не треба іти на повторну діагностику, тому що їх щось не те сказали або, не дай Бог, зробили операцію і її треба робити повторно, тому що зробили неякісно або внесли якесь зараження під час цієї операції. Це все залежить від технічної модернізації і переозброєння лікарень, і ми маємо на меті це з вами спільно зробити. Тому наголошую на тому, що кількість округів має бути в першу чергу виходити з того, щоб надати якісний доступ до медицини. Краще їхати на 20 хвилин, 30 хвилин до лікарні більше, але отримати якісну послугу, одужати за 3-4 дні і більше не повертатись до хвороби, ніж приїхати в низькокваліфіковану лікарню, в якій є сірі стіни, немає жодних умов, немає гарячої води, в жахливому стані медична допомога або операційні столи, на яких ще, вибачте, після Другої світової війни оперували, і потім хворіти там дві неділі, три неділі, місяць або, не дай Бог, померти, ніж поїхати до лікарні, яка має нормальний і нормальну якість, нормальну послугу. От загальна філософія уряду. Ми робимо певні точкові зміни, знову ж таки і в оплаті праці лікарю, це недостатньо, а перший крок, ми спільно з вами запровадили, шановні народні депутати, безкоштовні ліки, ми в цьому році нарешті закупимо на 30 відсотків ліків більше ми розгорнемо мережу центрів кардіосудинної хірургії і будемо рятувати тисячі життів українських громадян, але цього ще є дуже і дуже недостатньо. Тому, наголошую, це питання місцевої влади, будьте лідерами, ведіть за собою і зробіть систему такою, щоб люди, коли скористаються цією системою, були вдячні вам і могли повернутись до власних родин. Я вас до цього заохочую. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Березюк Олег Романович.

цю діяльність, яку проводить Міністерство охорони здоров'я, і використовує всі свої можливості для роз'яснення. Але, вельмишановний Прем'єр-міністр України, сьогодні відбувається драстична несправедливість оплати праці середнього медичного персоналу і лікарів. Ми з вами поки будемо робити це, ми з вами втратимо середню ланку медицини, медсестер, які сьогодні, пане Прем’єре, сьогодні, в цей день вони не можуть чекати на завтра тільки тому, що вони фізично не мають, за що жити. І готові не просто виходити, їм навіть вже не хочеться під Кабмін виходити і Верховну Раду, а їхати відразу в Польщу,

щодо вирівнювання справедливості зарплати медичним сестрам і лікарям у лікарнях сьогодні. А всі ваші ініціативи, ініціативи МОЗу щодо реформи охорони здоров'я фракція "Самопоміч" підтримує всіма можливостями і є вашим партнером, не дивлячись на опозиційність і на певну зневагу, яку ми відчуваємо в репліках деяких працівників і керівників Кабміну. Дякую вам. Дуже дякую. Ні в якому разі у нас немає жодної зневаги до народних депутатів України. Ми з повагою ставимося до народних депутатів як уряд України. завжди налаштовані на конструктивну співпрацю. Насправді ми можемо критично оцінювати дії деяких представників деяких фракцій, оскільки вважаємо, що вони носять антидержавницький характер, і про це говоримо абсолютно відкрито. Я думаю, що час дасть відповідь на те, наскільки ж ми все-таки були праві. Але що стосується охорони здоров'я. Я вам дякую за те, що ви готові підтримувати дії уряду щодо реформи охорони здоров'я. Якраз вона направлена на те, щоби змінити систему фінансування, яка має призвести і збільшення відповідної заробітної плати в цій сфері. Те, що ми зробили перший крок до збільшення вдвічі мінімальної заробітної плати, я наголошую на тому, що це крок, який направлений на боротьбу з бідністю. Я наголошую, я це сказав уже сьогодні з цієї трибуни, що ми аналізуємо І квартал, ми хочемо подивитись реальний стан справ щодо оплати праці по областям, по в тому числі і кваліфікаціям лікарів, медичних сестер і іншого персоналу. І тоді ми будемо розуміти, які заходи нам треба прийняти для того, щоб ситуацію в кращий в кращий бік змінити. Але, в будь-якому випадку вважаю, що перший крок, який ми зробили – збільшення вдвічі мінімальної заробітної плати – він є виправданий, він був правильний. І наголошую, що він покликаний якраз на те, щоб боротись з бідністю. І 4,5 мільйони українських громадян все ж таки отримали підвищену заробітну плату в 2017 році. Але добра новина є в тому, що це тільки початок наших ініціатив у підвищенні соціальних стандартів для українських громадян. Дякую. Дякую. І останніх два запитання, колеги. Павелко Андрій передає слово Анатолію Матвієнкові. Будь ласка, включіть мікрофон. 10:52:29 МАТВІЄНКО А.С. Володимир Борисович! Я хотів би звернутись до вас від імені і за дорученням Бюджетного комітету. минулу середу ми слухали питання фінансування одного з пріоритетів, який визначений на 2017 рік. Це питання доріг. Ми серйозно стурбовані, що сьогодні фінансового забезпечення під ту програму, яку ви пропонуєте, немає. Є доручення. Рішенням Закону про бюджет 2017 року Мінфіну за згодою Національного банку здійснити репрофайлінг, звідки отримати зменшення навантаження на бюджет і 15 мільярдів на дороги. Так, як повів себе Національний банк на засіданні комітету, це ганьба. Національний банк не має ніякої національної позиції. Я звертаюсь до вас підняти це питання на рівні Президента. І давайте вирішувати проблеми фінансування. Інакше ми завалимо хорошу ініціативу.

кредитні кошти, які не випущені. І вирішити питання кадрів. Бо сьогодні немає в Укравтодорі кому займатись будівництвом. Я вас дуже прошу, Володимир Борисович. Інакше ми завалимо програму доріг. Вельмишановний Анатолій Сергійович, шановні колеги, будівництво, реконструкція і ремонт доріг для уряду є абсолютним пріоритетом. Ви це знаєте, скільки ми уваги приділили в минулому році цьому питанню. У цьому році ми виділили 15 мільярдів бюджету, який вже затверджений, і прийняли рішення в бюджеті 17-го року про проведення репрофайлінгу, це ще плюс 15 мільярдів. 15 мільярдах, які виділені, вже є 2 мільярди реструктуризації боргу перед банками. Попередньо ми досягли домовленості про те, що банки підуть на таку реструктуризацію і зараз ми в процесі. Але я хотів би теж підкреслити і свою стурбованість щодо питання репрофайлінгу, він є надзвичайно важливим сьогодні, щоб ми могли залучити додаткових 15 мільярдів на ремонт українських доріг, плюс ми маємо вже і перевиконання по митниці, ми вважаємо, що це приблизно буде ще плюс 5 мільярдів по року. Разом з тим ми орієнтовно розраховуємо, що ми зможемо виділити ресурсу біля 30 мільярдів. Так от питання репрофайлінгу чи ініціатива репрофайлінгу – це спільна ініціатива коаліції фракцій, це "Блок Петра Порошенка" і "Народний фронт", це спільна позиція Президента України і нашого уряду, і моя як Прем'єр-міністра. І я звернувся вже до Національного банку з листом, є доручення відповідне Міністерству фінансів розпочати підготовчу роботу щодо проведення репрофайлінгу і залучення цих ресурсів для будівництва і реконструкції українських доріг. Тобто уряд стоїть на цій позиції і парламент принципово. Хочу сказати, що для Президента це теж є дуже важливим пріоритетом і він теж над цим серйозно працює. Зараз питання за Національним банком, і наше завдання з вами знайти механізми реалізації цього завдання з Національним банком. Вони у графіку вже відстають, але ми будемо наполягати на тому, щоб добитись цього рішення. Я переконаний у тому, що в цьому році ми цього рішення доб'ємося. Хоча розуміємо, що Національний банк – незалежний регулятор.

остання інформація стосовно репрофайлінгу, щоб було зрозуміло, де знаходиться зараз процес. Уряд, дійсно, свою роботу зробив, ми погодили умови репрофайлінгу зі свого боку. Зараз документи знаходяться в Національному банку, їх аналізує зовнішній аудит Національного банку. Я думаю, що це має бути… має бути завершено протягом, ну, насправді, тижня-двох і після цього ми можемо почати цю транзакцію. Дякую міністру фінансів за коментар. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Іван Дмитрович, будь ласка. Іван Спориш, 15 округ, Вінниччина. У мене є запитання до пані Уляни Супрун. Ну, насамперед, сьогодні Всесвітній день охорони здоров'я. Ну, спершу, я хочу подякувати пані Уляні за те, що вона сьогодні з нами провела гарну зарядку і, мабуть, якби цю фізкультуру робили щоденно, то би в аптеки ми не йшли за ліками. Але, разом з тим, я хотів би сказати, що робить зараз Міністерство охорони здоров'я, щоб ці десятки видів ліків, які закупили на 41 напрямки не мали корупційної складової? Щоб для того, щоб міг би… лікар випише любий рецепт і можна любій людині піти і по цьому рецепту взяти оці дорогі ліки. Тому, я думаю, що тут для того, щоб не було корупційних складових, ми повинні якось забезпечити ось це. Тому я хотів би, щоб пані Уляна дала відповідь на це запитання. Доброго дня! Вітаю всіх із Всесвітнім днем здоров'я. Сьогодні ми мали зарядку в парку, щоб привернути увагу всіх українців, що ми повинні жити більш здорово і не потребувати лікуватися, тоді буде менше потрібно ось ті ліки, про які зараз розмовляємо. Ми від 1 квітня розпочали програму "Доступні ліки" для 9.20.1 МНН (міжнародних непатентованих назв). Вже є ліки, які можна безкоштовно або з маленькою доплатою отримувати у аптеках. Вже є більше двох тисяч аптек, які беруть участь, є 157 це є 35 виробників, які є від 17… 18 країн Європейського Союзу, 15 з України, 1 із Ізраїлю і 1 із Індії. Ті ліки будуть надані безкоштовно для тих, які мають дуже специфічну форму (рецепт), який виписаний за міжнародною непатентованою назвою, а не за торговельною назвою, тоді пацієнт може вибрати, яку торговельну назву вони хочуть брати. Ті ліки, які зараз будуть допомагати нам, щоб ми могли мати безперервне лікування для наших пацієнтів, які мають гіпертонію, які мають цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну

Вельмишановний пане Голово Верховної Ради України! Шановні колеги народні депутати! Я б хотів сказати про те, що ми на останньому тижні маємо ряд важливих подій, які мають нас надихнути на серйозні рухи і звершення. Насправді дуже важливо, щоб ми сконцентрувалися з вами на економічному зростанні і довготривалій макроекономічній стабілізації зростань. Насправді, коли у нас з вами запитують, а що ж треба зробити конкретно, щоб люди відчули? На це питання вже є абсолютно чітка відповідь, я абсолютно чітко проглядаю, що ми зможемо у 2017 році застабілізувати ситуацію достатньо серйозно і пришвидшити економічне зростання. Насправді нам треба провести ряд ключових рішень в українському парламенті у 2017 році. Уряд України нещодавно ухвалив план дій до 2020 року, який передбачає п'ять цілей, які ми маємо з вами досягти спільно, і перший пріоритет це економічне зростання. І от хочу підкреслити, що буквально на минулому тижні ми отримали продовження програми з Міжнародним валютним фондом нашої макроекономічної стабілізації і підтримки, це дуже важливий крок. Друга позиція, ми отримали макрофінансову підтримку Європейського Союзу, це теж надзвичайно важливий крок. Вчора Європейський парламент прийняв рішення щодо впровадження безвізового режиму для українських громадян, це ще один позитивний сигнал для України. Буквально вчора чи позавчора, сьогодні ми зустрічалися з послом Канади в Україні. Міністерство оборони України і Міністерство оборони Канади підписали Угоду про поглиблення співпраці і в оборонній сфері. Це всі позитивні сигнали, які говорять про те, що ми на вірному шляху. Але ми маємо зрозуміти, що ми маємо побудувати самодостатню економіку, яка не буде залежати від макрофінансової підтримки, від наших міжнародних партнерів, яким ми дуже вдячні, але треба розуміти, що борги треба повертати, і наше саме головне завдання – стати економічно сильними. Так от, хочу підкреслити, що критично важливим у цьому році є проведення п'яти ключових реформ, і будемо просити український парламент підтримати це. І після того, як ми впровадимо ці зміни і ці рішення, ви зможете абсолютно чесно і відкрито людям дивитися в очі, тому що і в 2017-му, і в 2018-му, і в наступних роках і пенсія буде зростати, і ціни будуть стабільні, і заробітна плата буде більш високооплачувана для українських громадян, і ми будемо мати більш стабільну національну нашу валюту і зможемо рухатися вперед. Так от, хочу підкреслити, від цих п'яти рішень залежить, як буде жити країна завтра і на середньострокову і довгострокову перспективу: перше – це проведення справедливої пенсійної реформи; друге – це проведення масштабного, відкритого, конкурентного продажу неефективно використовуваного державного майна, яке не має стратегічного значення для України; це проведення земельної реформи в ім'я і в інтересах українського фермерства, і ви побачите, що це буде величезний рух розвитку національної економіки, ми запропонуємо таку модель, яку ми запропонували з міжнародними партнерами; наступна позиція – це проведення реформи освіти, яка знаходиться вже сьогодні у парламенті, і підтримка реформи охорони здоров'я. Ми дякуємо вам, українському парламенту, що вчора ви прийняли рішення про автономізацію лікувальних закладів. Це лише перший крок, який дозволить побудувати сучасну систему охорони здоров'я. Поряд з тим ми будемо будувати дороги, ми будемо займатися енергоефективністю і питаннями нашої енергонезалежності, ми будемо розвивати інші сфери економіки, і в тому числі, ми будемо пропонувати українському парламенту ухвалити законодавство щодо розвитку інноваційних технологій в нашій країні, щодо розвитку технологічних парків. Це – законодавство, яке ми плануємо напрацювати і найближчим часом внести в український парламент. У нас є достатньо амбітні плани, але нам потрібна підтримка 226 народних депутатів України. І я точно знаю, що дасться можливість і 1 жовтня цього року підвищити значно пенсії українським громадянам, нам треба відбити атаку оголтелого популізму в черговий раз і ми забезпечимо економічного зростання і успіх нашої країни, прогнозованість розвитку України, яке буде розуміти кожен український громадянами. Хочу залучити всіх нас до спільної перемоги. Дякую. Слава Україні! Із святом вас, шановні друзі, із Благовіщеням! Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Героям Слава! "Годину запитань до Уряду" завершено. Подякуємо уряду за участь в роботі Верховної Ради України. Дякуємо, колеги міністри, вам успішної, плідної роботи. Зараз ми переходимо до наступного розділу порядку денного. Це є оголошення депутатських запитів. І я запрошую до слова першого заступника

повідомляю про створення у Верховній Раді України восьмого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "За розвиток оборонно-промислового комплексу та авіакосмічної галузі України". Головою цього об'єднання обрано народного депутата України Віктора Кривенка. Вітаємо і бажаємо МФО плідної роботи. І зараз запрошуємо заступника Голови Верховної Ради України до оголошення депутатських запитів. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу займати свої місця, приготуватися до роботи О.І. 11:05:40 ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні народні депутати, переходимо до розгляду депутатських запитів. Передовсім ми маємо два запити до Президента України, для яких нам потрібна підтримка залу. – запит народного депутата Дмитра Добродомова до міністра інфраструктури України, міністра енергетики та вугільної промисловості України... Дмитра Добродомова до міністра інфраструктури України, міністра енергетики та вугільної промисловості України, тимчасово виконуючого обов`язки директора Державного підприємства "НЕК "Укренерго" щодо пошуку правового механізму передачі під'їзної під'їзної дороги в села Грабів, Рівненського району, Рівненської області у комунальну власність. Сергія Ківалова до Прем'єр-міністра України щодо оголошення природної території Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення. до Прем'єр-міністра України, голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації щодо необхідності вжиття невідкладних заходів, направлених на продовження фінансування Верхньодніпровського коледжу Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. Групи народних депутатів (Червакової, Паламарчука та інших; всього 4 депутатів) до Генерального прокурора України щодо бездіяльності працівників органів прокуратури та Нацполіції при розслідуванні резонансних злочинів в селищі міського типу Коцюбинське Київської області. Олени Сотник до Генерального прокурора України щодо результатів розслідування злочинів відносно високопосадовців, які вчинили злочини у сфері службової діяльності або корупційні злочини. Руслана Сольвара до Прем'єр-міністра України, міністра соціальної політики України, міністра освіти і науки України щодо уніфікації механізму нарахування стипендій у 2017 році. Олега Осуховського до Прем'єр-міністра України щодо вжиття невідкладних заходів по збереженню Публічного акціонерного товариства "Рівнеазот". Ігоря Артюшенка до Прем'єр-міністра України щодо фінансування аварійно-відновлювальних робіт автодорожнього переїзду по спорудах греблі ДніпроГЕС у місті Запоріжжя. щодо виділення державної субвенції на соціально-економічний розвиток міста Мелітополя Запорізької області. Володимира Парасюка до Директора Національного антикорупційного бюро України, Голови Національної поліції України, Генерального прокурора України щодо перевірки можливих порушень законності під час люстрації заступника начальника Краматорського відділу поліції Андрія Друмова та правомірності призначення його на посади його на посади у правоохоронних органах, а також перевірки фактів сексизму зі сторони Андрія Друмова у відношенні до підлеглих. Миколи Люшняка та Андрія Кота до Голови Служби безпеки України, Генерального прокурора України щодо захисту продовольчої безпеки країни. Віктора Развадовського до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України, голови Житомирської обласної державної адміністрації щодо виділення коштів на проведення оперативного лікування Степаненку Андрію Вікторовичу, мешканцю села Снігури, Житомирського району, Житомирської області. Віктора Развадовського до голови Житомирської обласної державної адміністрації щодо забезпечення електрокардіографом лікарської амбулаторії села Кодня Житомирського району, Житомирської області. Юрія Бойка до Прем'єр-міністра України щодо врегулювання ситуації та вирішення питань проживання в лікувально-оздоровчому комплексі "Джерело" (Пуща-Водиця, місто Київ) переселенців з Донецької та Луганської областей, виконання вимог чинного законодавства по забезпеченню житлом внутрішньо переміщених осіб. Юрія Бойка до Генерального прокурора України щодо термінового втручання ситуацію та припинення погроз розправи, інших протиправних дій стосовно переселенців з Донецької та Луганської областей, які проживають в лікувально-оздоровчому комплексі "Джерело" (Пуща-Водиця, місто Київ). Віталія Курила до Прем'єр-міністра України щодо питання передачі державного майна ДП ДАК "Хліб України "Зоринівський елеватор" до його безпосереднього власника – держави. Тараса Батенка до Прем'єр-міністра України щодо неприпустимості облаштування сміттєзвалища та будівництва заводу по переробці твердих побутових відходів на території Тростянецької об'єднаної громади Миколаївського району Львівської області без дозволу місцевої громади. Олега Мусія до Прем'єр-міністра України, голови Антимонопольного комітету України, голови Національного банку України щодо неправомірності стягнення подвійної комісії при оплаті послуг ЖКГ. Олександра Гереги та Андрія Шиньковича до міністра культури України щодо встановлення надбавки працівникам державних i комунальних клубних закладів за вислугу років. Олександра Гереги та Андрія Шиньковича до голови Красилівської районної ради Хмельницької області, голови Красилівської районної державної адміністрації Хмельницької області щодо стану виконання "Програми подолання негативного впливу роботи Чернелівського водогону на стан водозабезпечення населених пунктів Красилівського району, що відносяться до його пойми, на 2007-2020 Івана Спориша до Генерального прокурора України стосовно неналежного розслідування Київською місцевою прокуратурою № 5 кримінальних провадженнях № 42015101050000004 та № 12015100050005781. Павла Кишкаря до Міністерства молоді та спорту України щодо надання інформації про усі спортивні школи та клуби, що діють в Україні. Владислава Бухарєва до Прем'єр-міністра України, голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо виділення коштів з Державного бюджету України на 2017 рік для капітального ремонту дороги Лебедин – Липова Долина, що проходить територією Лебединського та Липоводолинського районів Сумської області. щодо створення управління бурових робіт ПАТ "Укрнафта" на базі Охтирського управління бурових робіт. Надії Савченко до міністра культури України щодо порятунку історико-архітектурної спадщини у місті Львові. Надії Савченко до голови Служби безпеки України щодо надання інформації про причини, обставини та відповідальних осіб, що приймали рішення стосовно прийняття на роботу до органів Служби безпеки України Антоняка. Ігоря Гузя до Прем'єр-міністра України В'ячеслава Кириленка, міністра культури України щодо необхідності виділення коштів на випуск книги-фотоальбому "Володимир Караваєв" (фотоальбом робіт волинського художника, котрий творив у середині ХХ сторіччя). Ігоря Гузя Дмитра Лінька до Генерального прокурора України, голови Служби безпеки України, Центральної виборчої комісіі, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо бездіяльності посадових осіб Знам'янської міської ради та міської виборчої комісії Кіровоградської області.

Вадима Івченка до Генерального прокурора України, виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби України стосовно вжиття невідкладних заходів із припинення протиправного перешкоджання правоохоронними та фіскальними органами господарській діяльності ТОВ "Мрія Агро Підгайці" (місто Хмельницький Хмельницької області). Михайла Бондаря до віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка щодо внесення змін і доповнень до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 номер 719 "Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей" з метою вжиття додаткових заходів соціального захисту осіб, мобілізованих у зв'язку з проведенням АТО та членів їх сімей. Михайла Бондаря до міністра оборони України щодо військової частини 1642 у місті Радехові Львівської області та її подальшого використання для Збройних Сил України. Андрія Деркача до Прем'єр-міністра України щодо недотримання вимог Конституції України та законодавства України при призначенні посадових осіб. Наталії Королевської та Юрія Солода до Київського міського голови щодо недопущення позбавлення приміщення Київської міської організації ветеранів України. Наталії Королевської та Юрія Солода до Прем'єр-міністра України щодо відновлення пошкоджених об'єктів у Донецькій та Луганській областях та ефективності використання коштів, виділених на зазначені цілі. Групи народних депутатів (Корчинської, Гопко та інших; всього 12 депутатів) до голови Київської міської державної адміністрації, Голови Служби безпеки України, голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України щодо проведення перевірки будівництва на території Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Івана Балоги до Прем'єр-міністра України щодо капітального ремонту доріг міста Виноградів та Виноградівського району Закарпатської області. Івана Рибака до міністра екології та природних ресурсів України, голови Чернівецької обласної державної адміністрації, голови Чернівецької обласної ради щодо присвоєння ділянкам лісового фонду Кіцманського лісництва "Чернівецький лісгосп" статусу заказника місцевого значення". Івана Рибака до Прем'єр-міністра України, міністра інфраструктури України, виконуючого обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг України, голови Чернівецької обласної державної адміністрації щодо надання статусу державного значення автодорозі "Лашківка-Суховерхів" (об'їзд міста Кіцмань) та фінансування її добудови. Володимира Гусака до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства юстиції України, Київського міського голови, ліквідатора Державного підприємства "Виробничого об'єднання "Київський радіозавод" щодо передання Спортивного комплексу "Схід" ("Восход") до комунальної власності міста Києва, забезпечення його належного фінансування, відновлення та функціонування як спортивного закладу широкого профілю для дітей і юнацтва. Ігоря Шурми до Голови Служби безпеки України щодо відсутності життєво необхідних лікарських засобів у зв'язку з затягуванням процесу державних закупівель з боку посадових осіб Міністерства охорони здоров'я України. Ігоря Шурми до Прем'єр-міністра України щодо зриву Міністерством охорони здоров'я України державних закупівель за 2016–17 роки, що призвело до відсутності ліків та виробів медичного призначення в лікувально-профілактичних закладах України. Михайла Головка до Прем'єр-міністра України, міністра інфраструктури України, міністра екології та природних ресурсів України щодо недопущення будівництва каскаду ГЕС на Верхньому Дністрі. Михайла Головка до голови Ради Національного банку України, голови Національного банку України щодо недопущення закриття управління Національного банку України в Тернопільській області. Ігоря Котвіцького до Прем'єр-міністра України щодо необхідності виділення коштів для фінансування ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у місті Балаклія Харківської області. Ігоря Котвіцького до голови Київської міської державної адміністрації щодо виконання заходів із підготовки до проведення пісенного конкурсу "Євробачення-2017". Валерія Писаренка до Прем'єр-міністра України щодо першочергового безоплатного забезпечення індивідуальними газовими лічильниками соціально незахищених категорій громадян. Валерія Писаренка до Прем'єр-міністра України щодо недопущення зменшення надходжень до бюджету міста Харкова у зв'язку із запланованими змінами до чинного законодавства в частині розподілу доходів. Сергія Соболєва до директора Національного антикорупційного бюро України про вчинення головою Запорізької обласної державної адміністрації Костянтином Брилем та головами районних державних адміністрацій кримінального правопорушення в рамках проведення операції "Урожай-2016", спрямованого на протиправне заволодіння близько 10000 гектарами пасовищ, сіножатей та інших угідь на території Запорізької області, які підлягають розподілу між власниками земельних часток (паїв). Юлія Іоффе до Прем'єр-міністра України щодо необхідності захисту законних прав та інтересів мешканців Луганської області, у зв'язку з невиплатою заборгованості по пенсіям за липень 2014 року. Юлія Іоффе до Прем'єр-міністра України щодо необхідності надання державної підтримки у вирішенні питання будівництва залізничної лінії Сєвєродонецьк-Бахмутівка в Луганській області. Дмитра Добродомова до Прем'єр-міністра України щодо належного фінансування Державного природознавчого музею Національної академії наук України. Юрія Бублика до Прем'єр-міністра України, Голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг про необґрунтоване скасування пільг, наданих органам місцевого самоврядування на електроенергію, яка використовувалася ними у нічний час для потреб зовнішнього освітлення населених пунктів. Олеся Довгого до Першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економічного розвитку і торгівлі України щодо удосконалення статистики ІТ-галузі. Олександра Бригинця до голови Донецької обласної державної адміністрації щодо надання інформації. Ірини Геращенко та Марії Іонової до Прем'єр-міністра України стосовно опрацювання та підготовки уточнюючих даних у сфері обліку випадків смертей дітей під час або внаслідок збройного конфлікту на сході України та обліку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Ірини Геращенко та Марії Іонової до Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини щодо надання копій міждержавних заяв, поданих Україною до Європейського Суду з прав людини проти Російської Федерації. Федора Негоя до Прем'єр-міністра України щодо надходження податку на доходи фізичних осіб до бюджетів сіл, селищ та міст районного значення в розмірі 75 відсотків. групи народних депутатів (Парасюка, Соболєва та інших; всього 7 депутатів) до голови Державного агентства України з питань кіно, голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо запланованої трансляції на телевізійному каналі "Україна" фільмів, вироблених та вперше оприлюднених (демонстрованих) фізичними та юридичними особами Російської Федерації після 1 січня 2014 року, та порушення ТОВ "ТРК "Україна" приписів статті 151 Закону України "Про кінематографію". Володимира Литвина до Прем'єр-міністра України, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я, голови Житомирської обласної державної адміністрації щодо проведення післяопераційного лікування та забезпечення ліками за рахунок бюджетних коштів інваліда І групи. Володимира Литвина до Прем'єр-міністра України, міністра оборони України щодо проведення протезування кульшового суглоба, лікування та забезпечення ліками за рахунок бюджетних коштів. Вадима Кривохатька до Прем'єр-міністра України щодо посилення соціального захисту пенсіонерів. Вадима Кривохатька до Прем'єр-міністра щодо недопущення будівництва та функціонування підприємства зі збагачення та переробки каоліну ТОВ "Біляївський збагачувальний комбінат" на території Павлівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області. Ольги Богомолець до Прем'єр-міністра України щодо недофінансування закладів охорони здоров'я Національної академії медичних наук України. Ольги Богомолець до Прем'єр-міністра України щодо подвійного громадянства. Борислава Розенблата до Генерального прокурора України щодо негайного припинення службових правопорушень, вчинених посадовими особами Державної служби геології та надр України. Олександра Пономарьова до Прем'єр-міністра України щодо сприяння в організації залізничних пасажирських перевезень у напрямку міста Бердянськ Запорізької області з травня місяця 2017 року. Юрія Бублика до голови Служби безпеки України щодо сепаратистських проявів у Октябрському районному суді міста Полтави. Андрія Гальченка до Прем'єр-міністра України щодо критичної ситуації з закупівлею витратних матеріалів для проведення перитонеального діалізу. Івана Балоги до Прем'єр-міністра України щодо капітального ремонту доріг міста Берегово та Берегівського району Закарпатської області.

України щодо врахування часу проходження військової служби за мобілізацією до страхового стажу та грошового забезпечення за період служби до заробітної плати при обчисленні пенсії. Романа Мацоли до голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо перегляду та скасування рішення про встановлення абонентської плати за транспортування та розподіл природного газу. Романа Мацоли до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Пенсійного фонду України щодо вжиття дієвих заходів реагування з метою захисту соціальних гарантій громадян, на яких поширюється чинність Закону України "Про соціальний захист дітей війни", на виплату підвищення до пенсії, відповідно до судових рішень. Міністерства фінансів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Фонду державного майна України, Вінницької обласної державної адміністрації щодо внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації". Олександра Нечаєва до голови Сумської обласної державної адміністрації про необхідність вирішення питання щодо фінансування робіт у Сумському геріатричному пансіонаті для ветеранів війни та праці. Олексія Ленського до голови Національної поліції України, Генерального прокурора України щодо проведення перевірки за фактом бездіяльності співробітників Брусилівського відділку поліції Коростишівського ДТП в селі Лазарівка Брусилівського району Житомирської області, в якій постраждав Пінчук Валентин Валентинович. Олексія Ленського до міністра екології та природних ресурсів України щодо вжиття невідкладних заходів реагування, спрямованих на припинення порушення охоронюваних Конституцією прав громадян міста Обухів на безпечне для життя і здоров'я довкілля, ліквідацію екологічної небезпеки у зв'язку із забрудненням повітря ТОВ "Тарком Екосервіс", проведення перевірки дотримання норм екологічного законодавства при викиді забруднюючих речовин в атмосферу. Дмитра Колєснікова до Прем'єр-міністра України щодо росту рівня безробіття в Україні. Дмитра Колєснікова до Прем'єр-міністра України щодо реформи освіти. Олександра Абдулліна до ректора Буковинського державного медичного університету про забезпечення медичними кадрами північних районів Рівненщини, що постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС. Олега Кулініча до Кабінету Міністрів України щодо збільшення медичної субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам. Василя Яніцького до Прем'єр-міністра України, міністра фінансів України, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України, голови Рівненської обласної державної адміністрації щодо медикаментозного забезпечення лікування розсіяного склерозу у Рівненській області. Василя Яніцького до голови Антимонопольного комітету України щодо вирішення питання організації безоплатного харчування дітей в Заболоттівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Володимирецького району Рівненської області. Олександра Бригинця до міністра соціальної політики України, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо необхідності врегулювання механізму надання підтверджувальних документів працюючим громадянам, під час догляду за важкохворими дітьми (під час стаціонарного лікування). Романа Семенухи до Прем'єр-міністра України, міністра оборони України, заступника Генерального прокурора України, головного військового прокурора, голови Харківської обласної державної адміністрації щодо забезпечення жителів міста Балаклія Харківської області житлом та відшкодування державою постраждалим збитків. Степана Івахіва до віце-прем’єр-міністра України, міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України стосовно фінансування заходів щодо запобігання підтопленню населених пунктів та сільськогосподарських і лісогосподарських угідь Волинської області. Антона Кіссе Дмитра Шенцева та Анатолія Денисенка до Прем'єр-міністра України щодо врегулювання питання виділення додаткових коштів з Державного бюджету України на придбання (будівництво) житла для сімей, які втратили свої помешкання внаслідок надзвичайної ситуації, що склалася 23 березня 2017 року в місті Балаклеї Харківської області. Сергія Ківалова до Прем'єр-міністра України щодо необхідності вжиття заходів для забезпечення реалізації права на пільговий проїзд інвалідами та учасниками Великої Вітчизняної війни. Олександра Ревеги Ревеги до Прем'єр-міністра України, міністра оборони України про вжиття заходів щодо забезпечення реалізації житлових прав військовослужбовців та членів їх сімей у місті Бердичів Житомирської області. Юрія Павленка до Прем'єр-міністра України щодо виділення додаткових обсягів державної субвенції на утримання Коростенської центральної міської лікарні у зв'язку зі збільшенням у 2017 році розміру мінімальної заробітної плати. Юрія Павленка до Прем'єр-міністра України, голови Житомирської обласної державної адміністрації щодо збереження комунального навчального закладу "Довбиська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат" Житомирської обласної Житомирської обласної ради. Групи народних депутатів (Ляшка, Богдана та інших, всього 13 депутатів) до Прем'єр-міністра України щодо збільшення фінансування з Державного бюджету України бюджетної програми 2301360 "Лікування громадян України за кордоном".

до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо забезпечення ліками дітей-інвалідів. Сергія Лещенка до міністра екології та природних ресурсів України щодо забруднення озера Баклажне в селі Вишеньки Бориспільського району Київської області. Сергія Лещенка до Прем'єр-міністра України щодо можливих правопорушень у ході забудови на місці "Сінного ринку" у Шевченківському районі міста Києва. Юрія Берези до голови Державної служби України з питань праці щодо захисту прав колективу та профспілкового комітету Державного професійно-технічного навчального закладу "Західно-Дніпровський центр професійно-технічної освіти". Юрія Берези до Дніпровського міського голови щодо аварійного стану будинку, що знаходиться на проспекті Дмитра Яворницького, 41 у місті Дніпро та становить загрозу життю та здоров'ю мешканцям і територіальній громаді міста. Олександра Супруненка до Прем'єр-міністра України щодо вжиття організаційно-правових заходів для безоплатної передачі з державної до комунальної власності будівлі дошкільного навчального закладу №331 на вулиці Дніпродзержинській, 110 у Дарницькому районі міста Києва. Олександра Супруненка до Київського міського голови стосовно необхідності невідкладного внесення на розгляд Київради пропозицій щодо змін до Бюджету міста Києва та Програми економічного та соціального розвитку столиці на 2017 рік в частині розподілу вільних залишків бюджетних коштів, які сформувалися на початок бюджетного року. Андрія Іллєнка до голови Київської міської державної адміністрації, генерального директора комунальної корпорації "Київавтодор" щодо внесення до Програми соціально-економічного розвитку міста Києва питання капітального ремонтну асфальтного покриття в Деснянському районі. Андрія Іллєнка до виконуючого обов'язки голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, виконуючого обов'язки директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Київської міської державної адміністрації, генерального директора Спеціалізованого водогосподарського комунального підприємства виконавчого органу Київради Київської міської державної адміністрації «Київводфонд», генерального директора Публічного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» щодо відновлення роботи бюветних комплексів. Григорія Тіміша до міністра екології та природних ресурсів України щодо вжиття термінових заходів для усунення негативних наслідків роботи КП "Чернівціводоканал" в селі Магала Новоселицького району Чернівецької області та інших суб'єктів господарювання, які спричиняють забруднення ґрунту та ґрунтових вод. Григорія Тіміша до виконуючого обов'язки голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру щодо проведення перевірки законності дій Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області з надання дозволу на розроблення проектів землеустрою з відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства окремим громадянам з масиву земель комунальної власності Тарасовецької сільської ради Новоселицького району Чернівецької обласної. Дмитра Андрієвського та Віталія Сташука до Прем'єр-міністра України щодо заходів зі створення державного містобудівного кадастру. Віталія Сташука та Дмитра Андрієвського до Прем'єр-міністра України щодо надання відомостей про наявність матеріалів аерофотозйомки території України (її окремих частин), яка може бути використана для містобудівних потреб. Володимира Арешонкова до голови правління Фонду соціального страхування України щодо створення на Житомирщині Олевського відділення Фонду соціального страхування. Володимира Арешонкова до міністра внутрішніх справ України щодо проведення перерахунку пенсій колишнім працівникам органів внутрішніх справ. Групи Групи народних депутатів (Шипка, Гуляєва та інших; всього 10 депутатів) до міністра соціальної політики України щодо необхідності створення Державної програми розвитку української родини. Ігоря Попова до голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо порядку прийняття рішень Національною комісією, що здійснює держане регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Шановні колеги, шановні народні депутати, через 10 хвилин приблизно ми проведемо запис для обговорення в "різному". Тому я попрошу вас, щоб ви поінформували своїх колег з фракцій, щоби люди могли прийняти і записатися. Голосування не буде. Ми перейдемо відразу до "різного". Повідомте, будь ласка, своїх колег. Десь через 10 хвилин ми завершимо зачитування.

У зв'язку з тим, що є велика кількість не задоволених відповідями на запити, ми будемо розглядати відповіді на запити. Тому запис буде о 12 годині 30 хвилин.

Володимира Арешонкова до голови правління Фонду соціального страхування України щодо створення на Житомирщині Олевського відділення Фонду соціального страхування. Володимира Арешонкова до міністра внутрішніх справ України щодо проведення перерахунку пенсій колишнім працівникам органів внутрішніх справ. Групи народних депутатів (Шипка, Гуляєва та інших; всього 10 депутатів) до міністра соціальної політики України щодо необхідності створення Державної програми розвитку української родини. Ігоря Попова до голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо порядку прийняття рішень Національною комісією, що здійснює держане регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Олександра Сугоняко та Руслана Сольвара до Прем'єр-міністра України, міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, міністра оборони України, міністра соціальної політики України, Генерального прокурора України, заступника голови Національної поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, прокурора міста Києва, голови Київської міської державної адміністрації щодо захисту прав вимушено переселених осіб мешканців пансіонату "Джерело". Руслана Сольвара до Генерального прокурора України, виконуючого обов'язки голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру щодо захисту прав на землю мешканців села Лишня Макарівського району Київської області. Руслана Сольвара до Прем'єр-міністра України, міністра внутрішніх справ України, голови правління Пенсійного фонду України щодо вирішення питання перерахунку пенсій працівникам МВС. Дякую. 23014000 "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів державного характеру". Анатолія Денисенка до міністра внутрішніх справ України щодо проведення перерахунку пенсій пенсіонерам органів внутрішніх справ України та проведення у відповідність законодавства з цього питання. Павла Дзюблика до міністра екології та природних ресурсів України, тимчасово виконуючого обов'язки голови Державної екологічної інспекції України, голови Одеської обласної державної адміністрації щодо проблемних питань пов'язаних з проведенням господарської діяльності на території ландшафтного заказника місцевого значення Тарутинський степ. Павла Дзюблика до Прем'єр-міністра України, міністра оборони України щодо передачі у комунальну власність Городоцької селищної ради Радомишльського району Житомирської області рухомого та нерухомого військового майна, яке перебуває на балансі Міністерства оборони України та газифікації селища. Віталія Гузенка до голови Київської обласної державної адміністрації щодо дієвого фінансування у 2017 році будівництва та капітального ремонту об'єктів соціальної сфери у Сквирському районі Київської області. Віталія Гудзенка до голови Київської обласної державної адміністрації щодо дієвого фінансування у 2017 році будівництва та капітального ремонту об'єктів соціальної сфери у Володарському районі Київської області. Оксани Білозір до міністра освіти і науки України, міністра внутрішніх справ України про притягнення до відповідальності осіб, причетних до побиття 2 квітня 2017 року школярок у місті Чернігові та вжиття невідкладних профілактичних заходів, спрямованих на попередження жорстокості серед неповнолітніх. до Кабінету Міністрів України щодо організаційного та інституційного забезпечення інтеграції наукової сфери України до Європейського дослідницького простору. Андрія Шипка до заступника голови Національної поліції України

щодо належного розслідування факту вимагання грошей у підозрюваного у кримінальному провадженні. Руслана Демчака до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо надання інформації про проведення складних операцій по пересадці кісткового мозку на території України за рахунок коштів державного бюджету. тимчасово виконуючого обов'язки директора Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт" щодо відновлення роботи Немирівського МПД ДП "Укрспирт". Борислава Берези до Прем'єр-міністра України щодо виділення коштів з Державного бюджету України на розвиток комунікацій в селі Троєщина. Борислава Берези до Прем'єр-міністра України щодо отримання інформації про стан виконання державної програми з будівництва опікового центру в Деснянському районі міста Києва. Сергія Рудика до голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Публічного акціонерного товариства "Черкасиобленерго" щодо термінового погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам Кам'янського та Смілянського районів електричних мереж Черкаської області. Сергія Рудика до виконуючого обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг України, виконуючого обов'язки начальника Служби автомобільних доріг у Черкаській області щодо посилення контролю за використанням коштів державного бюджету, передбачених на ремонт доріг державного значення, які проходять територією Черкаськії області. Анни Романової до міністра внутрішніх справ України, Уповноваженого Президента України з прав дитини, міністра освіти і науки України, міністра соціальної політики України щодо побиття дівчат-підлітків своїми однолітками у Чернігові 2 квітня 2017 року. Анни Романової до міністра інфраструктури України, голови Київської обласної державної адміністрації, голови Обухівської районної державної адміністрації Київської області, голови Васильківської районної державної адміністрації Київської області щодо будівництва дороги в унікальний туристичний об'єкт України - парк "Київська Русь". щодо виділення коштів, необхідних для проведення першого після приватизації ремонту будинку номер 2 по вулиці Гоголя в місті Вінниці за рахунок його колишнього власника - Вінницької міської ради. до Прем'єр-міністра України, Першого заступника голови правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву щодо відновлення молодіжного кредитування – збільшення у Державному бюджеті України на 2017 рік видатків на державні житлові програми, зокрема, доступного житла та пільгового молодіжного кредитування. Павла Різаненка до Прем'єр-міністра України, голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо скасування норми пункту 6.6 Правил користування електричною енергією в частині внесення бюджетними організаціями та установами авансових платежів за постачання електроенергії. до Прем'єр-міністра України, виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби України, міністра фінансів України про вжиття заходів щодо недопущення припинення діяльності недержавних пенсійних фондів та надання роз'яснень з питання відповідності установчих документів недержавних пенсійних фондів вимогам пункту 133.4 статті 133 Віктора Кривенка до Управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської області… Дніпровської міської ради щодо безпідставної відмови у реєстрації декларації про готовність до експлуатації об'єкта – "Реконструкція адміністративної будівлі по вулиці Сергія Подолинського, 31 Ж, міста Дніпра". Віктора Кривенка до Управління державної архітектурно-будівельної інспекції у Херсонській області щодо безпідставної відмови у реєстрації декларації про готовність до експлуатації об'єкта – Будівництво магазину, за адресою: Херсонська область, місто Нова Каховка, вулиця Електромашинобудівників, 21а. Миколи Кучера до міністра внутрішніх справ України, Генерального прокурора України щодо незаконних дій директора ТОВ "Теплик-Агро" Василя Анченка у Теплицькому районі Вінницької області. Юрія Тимошенка до Генерального прокурора України щодо відповідності вимогам кримінального процесуального законодавства проведеного обшуку житла та належного розслідування кримінального провадження. Юрія Тимошенка до голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації щодо вжиття заходів до створення фінансових умов для продовження функціонування плавального басейну в селі Турка П'ядицької ОТГ

транспорту та зв'язку Львівської обласної державної адміністрації щодо вирішення проблем у пасажирському автотранспортному обслуговуванні приміських маршрутів у гірських районах Львівської області. Валентина Ничипоренка до міністра внутрішніх справ України щодо можливого умисного затягування розслідування фактів захоронення хімічних речовин у селі Охматів Жашківського району Черкаської області. Юрія Дерев'янка до Національної поліції України… Національної комісії, що здійснює державне державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо необхідності скасування постанов НКРЕКП, якими запроваджено абонентську плату за транспортування та розподіл газу, як таких, що погіршують соціально-економічне становище громадян та суперечать принципу забезпечення високого рівня захисту прав та інтересів споживачів природного газу. Юрія Дерев'янка до Національного антикорупційного бюро України щодо притягнення до кримінальної відповідальності осіб, протиправні дії та бездіяльність яких призвели до необхідності повернення японській стороні коштів на підставі невиконання зобов'язань за Кіотським протоколом до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. Дмитра Шенцева до Прем'єр-міністра України щодо критичного становища та необхідності відновлення фінансування Інституту неврології, психіатрії та наркології національної академії медичних наук України міста Харків з метою недопущення його закриття. Бориса Козиря до Генерального прокурора України щодо факту незаконної передачі з державної у приватну власність земель бази відпочинку "Сухолуччя" ПрАТ "Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту". Олега Петренка до голови Служби безпеки України щодо розслідування фактів фінансування тероризму та бездіяльності Головного управління Служби безпеки України в Одеській області. Сергія Соболєва до директора Національного антикорупційного бюро України, Генерального прокурора України про необхідність припинення протиправних дій посадових осіб Міністерства інфраструктури України, Державного підприємства "Адміністрація морських портів України", Бердянської філії Державного підприємства "Адміністрація морських портів України" та керівництва ТОВ "Аскет Шиппінг", якими порушуються права й інтереси Державного підприємства "Бердянський морський торговельний порт". Едуарда Матвійчука до Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Одеської обласної державної адміністрації, Одеської міської ради стосовно розгляду звернення Міхалапа Олега Олександровича щодо об'єктивного захисту його прав і надання необхідної правової та соціальної допомоги. Едуарда Матвійчука до Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства соціальної політики України, Одеської обласної державної адміністрації, Одеської міської ради стосовно об'єктивного розгляду звернення Атаманюк Олени Вікторівни щодо необхідності надання допомоги у забезпеченні належного, невідкладного та комплексного лікування її малолітнього сина Всеволода із складним захворюванням за кордоном. Наталії Агафонової до Генерального прокурора України щодо неприпустимості незаконної порубки дерев на території Національного природного парку "Голосіївський". Олексія Рябчина до віце-прем'єр-міністра України В’ячеслава Кириленка, міністра освіти і науки України, міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, міністра культури України щодо вжиття заходів

Ми переходимо до розгляду відповідей на запити народного депутата. Прошу, запрошую до слова народного депутата Ігоря Шурму.

Ігор Шурма, "Опозиційний блок". 17 січня 2017 року під час свого робочого візиту у Чернігівську область Прем'єр-міністр України заявив про намір провести політичні консультації щодо призначення кандидатури міністра охорони здоров'я. Минуло три місяці і чим завершилися ці політичні консультації в коаліції, яка сьогодні не відомо якою є, але там є точно дві фракції. Волонтерку Уляну Супрун було призначено виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я ще влітку, на затвердження ради її кандидатури так ніхто не виносив. Майже рік міністерство не має очільника, а відтак наш уряд є феноменальним у світовій політиці, рік є неповноцінним, оскільки є не укомплектована посада. Вийшли всі терміни для цієї посади виконуючого обов'язки. Питання щодо призначення міністра охорони здоров'я потребує негайного вирішення. В якій ще цивілізованій країні таке зухвале і зневажливе відношення є до медицини? На депутатський запит щодо необхідності термінового внесення до Верховної Ради кандидатури для призначення на посаду міністра охорони здоров'я віце-прем'єр України переклав відповідальність з уряду на народних депутатів, зазначивши, що відповідно до статті 83 Конституції України коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді вносить пропозиції щодо кандидатур до складу Кабінету Міністрів. І тільки після цього за поданням Прем'єр-міністра інші члени Кабінету Міністрів, серед яких і міністр охорони здоров'я призначаються Верховною Радою. За 11 місяців роботи нового уряду коаліція не знайшла в країні жодної кандидатуру на посаду міністра охорони здоров'я, яку можна подати на затвердження парламенту та яка буде нести відповідальність за цю галузь. Зараз існує можливість для коаліції депутатських фракцій продемонструвати і доказати, що існує вона і є, і працює. В іншому випадку, шановні колеги депутати, визнайте, що у Верховній Раді відсутня дієва коаліція, що спроможна приймати рішення, в тому числі і про відповідальність. Тим часом, виконуючий обов'язки міністр охорони здоров'я на цьому тижні заявила, що до кінця місяця будуть підписані договори з міжнародними організаціями та державну закупівлю виробів медичного призначення на 2017 рік. А це означає, що чергових 6 мільярдів гривень державного бюджету будуть перераховані в іноземні банки вже в наступному місяці. І це при тому, що закупівлі минулого року провалені повністю. За 2016 рік медикаменти не поступають. Більше того, хотів би сказати, що на сьогоднішній день 10 тисяч упаковок ліків, які призначені для лікування онкохворих дітей мають протерміновані показники. Сьогодні це треба утилізувати, це треба утилізовувати за гроші нашого бюджету. Виходить, що нашим хворим дітям таких ліків немає. Тому для того, щоб була відповідальність за цю роботу і в тому числі політична за її призначення, ми вимагаємо внесення кандидатуру на посаду міністра в Верховну Раду. Дякую. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Матвієнкова. Немає. Народного депутата Капліна. Немає. Народний депутат Сергій Лещенко, прошу до слова. Доброго дня, українці! Тема боротьби з корупцією стала вже новою політичною модою і ми бачимо як, з одного боку, є незалежні антикорупційні органи, з іншого боку, як минулого тижня тут виступала представник Національного агентства з запобігання корупції пані Корчак, яка була не здатна жодної електронної декларації перевірити і взагалі дати відповідь на питання, чому в нас українські корупціонери засідають в в політичному органі – в парламенті. Наприкінці минулого року мною було надіслано депутатський запит щодо вчинення антиконкурентних дій з боку підприємства "Ленінська кузня", яке належить Президенту Порошенку. І те, що ми бачимо навколо розгляду цього запиту, воно так само вказує на те, що корупція опонувала всією українською політикою, а Президент не гребує навіть тендерами, де фігурують незначні, як для нинішньої корупційної верхівки цифри, як 30 мільйонів гривень. Отже, підприємство "Ленінська кузня", воно вже за новою системою ProZorro, яку так багато хвалять, навчилося обходити цю систему і воно виграло тендер на ремонт рятувального судна "Сапфір" і це тендер, який був з усіма ознаками змови, фіктивності. Тому що єдиним конкурентом на цьому тендері для підприємств "Ленінська кузня" було компанія "P.A.I. Shipmanagement", яка фактично вступила в змову з Президентом і його компанією. Пояснюю чому. Підприємство "Ленінська кузня", яке виграло цей тендер, воно розташовано в Києві, а це судно будуть ремонтувати зовсім не в Києві, а на узбережжі Чорного моря. І виконувати ремонтні роботи буде інша зовсім компанія "Судноверф Україна". Це підприємство "Судноверф Україна" очолює такий собі Петро Жуков, а його дружина очолює ту саму фірму "Shipmanagement", яка складала конкуренцію Порошенку і його "Ленінській кузні" на тендері з ремонту рятувального судна. Тобто ми маємо всі ознаки неконкурентної змови, маємо всі ознаки корупції, але жодної реакції з боку Антимонопольного комітету не було. Мною направлялися депутатські запити – нуль реакції. Вони розповідають про те, що немає ознак змови, що немає достатніх підстав для перевірки. Так само, я нагадаю, колись вони відповідали, коли викинули з тендеру голландську компанію "Van Оord", коли один з депутатів правлячої коаліції вирішив заробити на днопоглибленні в порту "Південний". Тільки після того, як це стало частиною суспільного резонансу, як ми це винесли на всі трибуни і прямо Прем'єр-міністру дорікали вже з ложі уряду, він на це звернув увагу і тендер скасували. Зараз ми так само вимагаємо через публічний розголос, щоб цей тендер був скасований і було проведено чесне конкурентне змагання, щоб підприємство Президента не вважало, що воно єдине, яке має право займатися такими роботами в Україні. Ще раз звертаю увагу на те, що буде наступ на антикорупційні органи наступного тижня і Найджела Брауна знову будуть вносити в парламент за ініціативи "Блоку Порошенка", щоб знищити Атикорупційне бюро, як єдине антикорупційний орган в Україні. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Оксану Корчинську. Слава Ісусу Христу! Мене категорично не задовольняє відповідь керівництва Міністерства оборони, що вони не можуть за 2,5 роки змінити 402 наказ, за котрим наших поранених хлопців, особливо важкопоранених військовослужбовців, коли їх відправляють після лікування у госпіталях на військово-лікарські комісії, їх визнають, що в мирний час вони не придатні до військової служби, а у військовий час – частково придатні. Це унеможливлює подальшу службу і підписання контрактів нашим героям, котрі отримали свою інвалідність, захищаючи Батьківщину. Жодна країна у світі не кидає напризволяще своїх військовослужбовців. Наполеон у свій час одним із перших своїх величних споруд після Французької революції і війни – це було "Будинок інвалідів". До цих пір функціонує! Найкращі кадри французької армії не тільки там жили, але й працювали у французькій армії. Всі армії світу – англійці, американці, французи, ізраїльтяни – турбуються за своїх військовослужбовців, котрі мають особливі потреби, а на жаль, за нашою "совєцькою" мовою стали інвалідами, захищаючи Батьківщину. У нас в країні 4,5 тисячі таких хлопців. Це – герої, це – молоді хлопці, котрі пішли на фронт, готові були віддати своє життя (і майже три тисячі віддали своє життя), а ті, хто вижили, іноді не розуміють, чому їх рідне міністерство, чому Збройні Сили України, чому Національна Гвардія і МВС, користуючись цією "совєцькою" формулою і оцим незрозумілим терміном "антитерористична операція", котра триває вже три роки, відмовляємо потім у підписанні контрактів, коли вони мають унікальні знання, коли їх командири просять, щоб вони далі служили. Тільки тому, що у нас з вами вважається мирний час, тільки тому, що у нас є ця брехня, що немає війни, тільки тому, що за три роки владі і нашому парламенту – і мені особисто дуже соромно – ми робимо вигляд, що війни нема. Мені приходиться зараз збирати підписи по залу для того, щоб все ж таки спонукати спікера Парубія кожного вівторка оголошувати кількість загиблих наших військовослужбовців, добровольців і волонтерів, котрі віддали своє життя за Україну, щоб ми вшанували, парламентарі, їх хвилиною мовчання.

Не уявляю собі, щоб вони не ставали кожного разу, не озвучували героя, не вшановували. Більше того, я переконана, що це б дисциплінувало парламент, це нагадувало би людям, котрі сидять в цьому залі, що щоденно йде війна, що кращі наші хлопці уходять в Царствие Небесное, а ті, хто вижив, потребують нашої допомоги. Вони потребують не тільки підвищення своїх пенсій або одноразової допомоги, котру вчора в парламенті ми проголосували. Це в більшості молоді хлопці, від 18 років, їм потрібна реалізація, їм потрібно достойно представляти свою країну, шануватися своїми родинами, працювати далі і їх досвід безцінний в Збройних Силах. Тому я ще раз, окрім того, що вимагаю змінити 402-й наказ, тому що це неможливо, коли йде війна, кожен раз комісувати хлопців як по мирному часу, змінити і дати можливості тим нашим хлопцям, котрі, захищаючи Батьківщину, стали інвалідами І, ІІ, ІІІ групи, дати можливість підписувати контракт. У нас з вами не вистачає достойних викладачів в наших військових закладах учбових. У нас з вами до цих пір воєнкомати наших хлопців, котрі служили в АТО на війні, беруть тільки на цивільні посади, а це копійки. Чому ці наші хлопці не можуть керувати воєнокоматами? Вони б сто процентів не брали би хабарів, процентів би служили краще країні і нашим Збройним Силам, ніж ті хабарники, що зараз сидять. Чому вони не можуть бути інструкторами? Чому вони не можуть бути в своїх військових підрозділах саме тими інструкторами і вчителями, котрі вчили б молоде покоління і своїм прикладом показували, що українські Збройні Сили, українська Національна гвардія і колишні добровольці своїх не кидають, вони дають їм роботу і дають їм шану і честь. Для нас це принципово. Чому до сих пір в наших містах ми не бачимо на лайтбоксах фотографій наших героїв, загинувших, котрим дані державні нагороди? Чому вся країна робить вигляд - 99 відсотків населення не воює, - чому вони не можуть зробити мізер: виконати Закон "Про соціальну рекламу" – і 5 відсотків хоча б віддати під фотографії наших героїв, щоб, коли наші хлопці повертаються з фронту або бувають у відпустках, або в шпиталях, вони бачили, що країна їх шанує і їх побратимів пам'ятає? На містах, на не треба загального списку, нам треба, щоб в кожному місті, в селі, в кожному районі своїх місцевих героїв, котрі повернулися з війни, і тих, хто загинув, їх діти, їх родичі, їх батьки бачили і казали: "Це мій родич, і моє місто, село ними пишається". Слава Україні! І слава нашим героям! Дякую. В Президію надійшла заява від народного депутата Голуба про його вихід із складу фракції партії "Блок Петра Порошенка". відповідно до Регламенту оголошую перерву. Продовження засідання о 12 годині 30 хвилин.

можливість взяти участь у обговоренні, у виступах в рубриці "різне". Будь ласка.

Це ті, хто добігають із зарядки, що сьогодні пані Супрун проводила в парку. Так, я сподіваюся, що всі встигли записатися, а хто ні… Доброго дня, шановні колеги! Доброго дня, шановна Україно! Кривошея Геннадій Григорович, Сьогодні в своєму виступі я хотів би звернути увагу на те, як проходять конкурсні відбори відповідних керівників державних підприємств, зокрема це стосується "Одесастандартметрологія". Вчора о 6-й годині вечора в Міністерстві економіки проходив відповідний конкурс на заміщення керівної посади саме цього державного підприємства. Я як голова підкомітету з питань технічного регулювання та Регламенту Комітету з питань промислової політики хотів би закцентувати увагу на те і звернутися особисто до Прем'єр-міністра України, а також до міністра економічного розвитку стосовно того, які вчора, на мою думку, корупційні прояви відбувалися на засіданні цієї комісії. Суть полягає в тому, що на цю комісію з'явилися відповідні депутати Одеської області, які тиснули на членів комісії, на конкурсантів, проявляли чітку позицію в підтримці окремого одного із кандидатів, в свою чергу порушували відповідний регламент засідання цієї комісії, що на даному етапі не є правоможним, і я хотів би, і взагалі не є законним. Тому я хотів би звернутися до Прем'єр-міністра і до міністра відповідного для того, щоб скасувати всі ті конкурсні умови і конкурсну комісію, яка вчора засідала, всі будь-які рішення, які будуть прийняті чи, можливо, вже прийняті на сьогоднішній день, мені поки не відомо, і провести незалежний конкурсний відбір керівника відповідного державного підприємства. Я як народний депутат не позволяю собі ходити на відповідні конкурсні засідання і відстоювати інтереси чи підтримувати, чи критикувати будь-кого з кандидатів. Нікому, зокрема, з депутатів місцевих рад приймати рішення, тиснути на членів комісії чи будь-кого, не має ніхто ніякого права. Тому я просто вимагаю від Прем'єр-міністра і від міністра економічного розвитку скасувати всі ті конкурсні комісії, які, зокрема, вчора, стосується відповідно до відбору керівника "Одесастандартметрологія" і по-новому провести відповідне засідання, голосити конкурс і відкрито провести засідання. Разом з тим я хотів би попросити, що по даному підприємству необхідно, я писав про це відповідне звернення, потрібно провести відповідно аудит. В підприємстві творився безлад, проводилися цілий ряд незаконних, на мою думку, дій. Тільки після того, коли буде зрозуміло що було, що там розкрадено, тоді потрібно проводити відповідно конкурсний відбір, провести аналізи відповідні і тільки після цього ми можемо зрозуміти яким чином може далі фінансуватися і існувати дане підприємство. Разом з тим я хотів би нагадати Прем’єр-міністру і міністру економічного розвитку, що є ще 3 державних підприємства, які були включені до об'єктів на приватизацію по Київській області, по Чернігівській області і по Рівненській. Тому я хотів би, щоб ці об'єкти, мені було обіцяно і сказали, що це помилково їх включили. Підприємства є прибутковими, вони сплачують відповідні кошти до бюджету. Тому я хотів би, щоб ці підприємства, і мені обіцяли, що будуть виключені… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже дякую вам. Будь ласка, народний депутат Арешонков. Володимир Арешонков 64 виборчий округ, Житомирщина. Шановні колеги, звертаюсь до вас з питанням, яке, як на мене, надзвичайно важливе. На цьому тижні ми почали аналізувати роботу і діяльність тих новостворених органів правоохоронних, які в свій час за вимогою і громадськості, і за вимогою часу були утворені, які мали б провадити надзвичайно велику роботу по протидії корупції в нашій державі. Виступала керівник агенції, НАЗК, і ми піддали критиці певні аспекти роботи. І саме головне, ми підказали і підтвердили думку, що ми готові допомагати в діяльності цих органів. Але я хотів би застерегти сьогодні керівників цих антикорупційних новостворених структур, щоб вони не повторили помилки своїх попередників. Тих, хто в свій час мав би займатись активною діяльністю по викорененню надзвичайно негативних явищ, які мають місце в нашому суспільстві, натомість займались надзвичайно дрібними, дріб'язковими речами. Що сьогодні відбувається? Нам телефонують з регіонів: порушено цілий ряд кримінальних справ проти сільських голів, селищних голів, депутатів місцевого рівня за те, що вони під час голосувань, коли обирались керівні органи в цих новостворених громадах, десь проголосували, і були порушені їх якісь там власні інтереси і так далі. Слухайте, не тим займаємося і не на тому рівні шукаємо. Я зараз звертаюсь знов до Генерального прокурора із вчорашньою заявою про те, що на Рівненщині, Житомирщині, на Волині продовжується незаконний видобуток бурштину і в цьому задіяні в тому в тому числі працівники поліції, ті, які працюють в обласних управліннях, в обласних прокуратурах. Отут шукайте і наводьте порядок. Тому я переконаний, що ми маємо підтримати і надати належну допомогу в діяльності цих органів, але налаштувати їх саме на серйозну роботу. І в зв'язку з цим я хотів би сьогодні теж звернутись і до Прем'єр-міністра України, і до міністра Кутового, і нагадати, що до цього часу не підтверджена і не затверджена нова Державна стратегія лісового господарства. Ми до цього часу чекаємо, коли буде нова державна політика? Коли припиниться масова вирубка лісів? Сьогодні на місцях порушуються, знову ж таки, десятки кримінальних справ. Нічого не доводиться до логічного завершення. Але продовжують вирубатись наші лісові і національні багатства. Тому я хотів би, щоб, ще раз кажу, правоохоронні органи і в тому числі новостворені зосередились… Дякуємо вам, шановний колего! Зараз, будь ласка, народний депутат Ляшко. Йому ще передає слово його колега Омельченко, який трошки там нижче по списку і присутній в залі. Тому я прошу 6 хвилин увімкнути пану Ляшку. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні українці, я хочу поінформувати вас про боротьбу нашої команди – фракції Радикальної партії – проти грабіжницького рішення НКРЕКП про запровадження абонплати за лічильники. Кожна людина вже зрозуміла, що це абсолютно корупційне рішення переслідує одну мету – витягнути з кишень українців, найбільш нужденних українців, 24 мільярди гривень по року для того, щоб ці гроші покласти в кишені олігархів. Льовочкін, Бойко у змові з Президентом Порошенком, адже головою НКРЕКП є висуванець фірми "Рошен", протеже Президента Порошенка Дмитро Вовк. Вони прийняли абсолютно незаконне рішення про те, щоб встановити абонплату за лічильники. І виходить так, що раніше влада закликала, що економте газ, переходьте на альтернативні види опалення. Тепер виходить, що людей знову надурили, бо люди перейшли на альтернативні види опалення. А тепер вони мають платити

багато років тому в своє приватне управління державні газорозподільчі мережі, народні газорозподільчі мережі, адже більшість газопроводів по селах були побудовані за кошти громадян. Потім облгази їх безплатно забрали, і тепер Фірташ, Льовочкін і Бойко ними ними безплатно користуються. Хтось із вас дорогі мої радіослухачі, телеглядачі, дорогі мої українці задасть питання: а як таке можливо, при Януковичу отримали у державну власність, корупційній спосіб використовують газорозподільчі мережі і при новій владі мають? Відповідь проста: тому що вступили в корупційну змову з Президентом Порошенком. Кожен з вас чув про таємну Віденську угоду між олігархом Фірташом і кандидатом тодішнім у Президенти Порошенком. От Порошенком. От наслідки цієї угоди, що ця януковицька банка замість того, щоб сидіти у тюрмі, Бойко, який півмільярда доларів украв на нафтогазових вишках, діти в дитячому садку знають про цю ганебну історію, Льовочкін, який причетний до розгону Майдану, вони замість того, щоб сидіти у тюрмі, вони сидять у Верховній Раді, користуються користуються недоторканністю, користуються імунітетом і користуються прикриттям влади, тому що вони грабують українців, як при Януковичу, так само сьогодні, ділячись уже з Президентом Порошенком і нинішньою владою. Коли ми побачили цю аферу, ви бачите, що команда Радикальної партії єдина, хто піднялася на боротьбу проти цього тарифного геноциду. У нас три вимоги. Перше – це скасування абонплати за користування лічильниками. НКРЕКП зупинило своє рішення під тиском людей. Але цього недостатньо. Ми витрусимо із цього рошенівського Вовка ми знімемо з нього його корупційну овечу шкіру, під якою він ховається, і кожен з вас побачить це корупційне нутро. Це нутро, яке вони набивають за рахунок українців. Друга наша вимога – це повернення під державне управління державних газорозподільчих мереж і народної власності, яка побудована за кошти українців, за кошти селян. Ми з цього приводу в середу були на засіданні уряду, Прем'єр-міністр Гройсман дав доручення Антимонопольному комітету і іншим органам, я сподіваюсь, що це доручення буде невідкладно виконано і державні, і народні газорозподільчі мережі будуть повернуті до державної власності. Досить Фірташу, Льовочкіну і Бойку набивати власні кишені за рахунок українців. І третя наша вимога. Це відставка корумпованого складу НКРЕКП і відставка Голови НКРЕКП Вовка. Ми з цього приводу вчора ходили в Адміністрацію Президента, на жаль, з Президентом нам не вдалось зустрітися, але голова Адміністрації Президента Ігор Львович Райнін пообіцяв нам, що ця зустріч буде. Ми наполягаємо на зустрічі фракції Радикальної партії із Президентом Порошенко для того, щоб поставити йому вимогу про відставку НКРЕКП. Голова НКРЕКП – це ставленик Президента Порошенка. Отже, Президент Порошенко і нинішня влада несуть повну відповідальність за пограбунок країни. Окремо, про що я хотів би звернути увагу. Ви чули, на початку тижня я виступав, звертався до наших колег, до Юлії Тимошенко з проханням, з пропозицією долучитися до нашої боротьби. ми не бачимо Юлії Володимирівни поряд з нами. Ми не бачимо, щоб Юля допомагала нам рятувати українців від грабежу Порошенка і від грабежу влади. За моєю інформацією Юлія Володимирівна зараз за кордоном, уже цілий тиждень. Я думаю, що в той час, коли вовки в овечих шкурах рошенівські, коли Президент Порошенко грабує українців, ми повинні бути не по закордонах, а ми повинні бути тут для того, щоб зупинити грабіжницьку політику цієї влади. І нарешті, ключове, Відповідний законопроект ми зареєстрували в Верховній Раді і ми вимагаємо його голосування і прийняття. Досить тримати українців жебраками, треба давати людям гроші і нормальне життя, українці на це заслуговують. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, народний депутат Одарченко від "Батьківщини". Юрій Одарченко, фракція "Батьківщина". Шановні українці, тут тільки що попередній виступаючий намагався звинуватити Юлію Тимошенко в тому, що начебто вона не бореться за зниження зниження тарифів. Я хочу вам нагадати, шановні друзі, що саме цей виступаючий був 301-м, 301-ю людиною, яка при злочинному режимі Януковича проголосувала за зміни до Конституції. Я хочу, щоб всі пам'ятали цю цифру 301 і 301-й це Ляшко, який проголосував за те, щоб була змінена Конституція і Президент Янукович на той час зміг узурпувати владу, яка привела до сьогоднішньої війни. Сьогодні можна палко виступати і критикувати різних політиків. Але згадай, Олеже, як ти, за які гроші ти взяв і нажав на ту кнопку, коли ти змінив Конституцію. Це ганьба для всього народу України. Я хочу нагадати всім українцям, що саме Тимошенко, коли вона боролася з Фірташем,

Якщо зараз Радикальна партія не сяде на свої робочі місця, я закрию засідання. Одна хвилина у вас є. Будь ласка, три хвилини додати Одарченко. Дякую. Якщо ще раз буде безлад у залі, я закрию засідання. Одарченко додати 3 хвилини. Дякую. шановні українці! Я сподіваюсь, що саме оці от випади, воплі свідчать про те, що позиція Радикальної партії є нещира. Вони намагаються загальним таким критиканством перекричати і дати можливість українцям забути про минулі дії, які привели, в тому числі, до війни в Україні. (Шум у залі) А зараз я хотів би виступити ще по іншому приводу. Я хотів би звернутися до прокурора України Юрія Віталійовича Луценка і звернути його увагу на дії Херсонського міського голови Миколаєнка, який всупереч Законам України прийняв рішення про підвищення тарифів на проїзд. Міський голова одноосібно підписав розпорядження, яке підвищило вартість проїзду від 3 до 5 Ніякого рішення виконкому, яке б давало можливість законно підтвердити таке підвищення тарифу, не було. Прокуратура обласна порушила кримінальну справу по статті 366, 365, але не дивлячись на простоту цієї справи, вона до цих пір не розслідувана і Миколаєнку не пред'явлена підозра. Користуючись тим, що я маю можливість виступити з цієї трибуни, я хотів би прохати Юрія Віталійовича, щоб він звернув увагу на дії Херсонської обласної прокуратури і спонукав їх до конструктивних і рішучих дій по розслідуванню цієї справи. І, шановні колеги, тут я ще раз мушу згадати щирість чи нещирість оцієї партії. І коли всі політичні партії у Херсонській міській раді голосували за відміну цих злочинних дій міського голови, то Радикальна партія Ляшка не дала… дала всього-на-всього один голос. Оце підтвердження того, що він кричить з трибуни, звинувачує, а на місцях його люди вступити у злочинну співпрацю з корупціонерами і не роблять нічого для того, щоб були зменшені тарифи. Я хочу, щоб ви звернули увагу не куплялись на оці начебто гарні виступи, які свідчать начебто про його незламну боротьбу. Єдина фракція Ляшка в Херсонській міській раді не підтримала зменшення тарифів для проїзду. Я звертаюсь до всіх херсонців, щоб вони пам'ятали і по справам тут розбиралися, хто за кого бореться. Юрій Віталійович, я ще раз хочу наголосити на тому, що прокуратура

Тому я дуже прошу, щоб ми всі шанували один одного. Я надам репліку шановному колезі депутату Ляшку, коли виступлять всі ваші шановні колеги з усіх фракцій, які від мене як головуючої вимагають дотримання Регламенту: Ірина, Ірина, веди себе, згідно Регламенту. І я зараз даю слово, будь ласка, шановному пану представнику фракції "Батьківщина" Луценко Ігорю. І дуже прошу не згадувати жодної фракції, не згадувати жодного прізвища, пам'ятати, що сьогодні велике свято,

хто вважає себе в опозиції до цієї влади, потрібно займатися не взаємним поборюванням, а взаємним єднанням. Взаємним поборювання – те, що не допоможе досягти наших цілей. Що я хотів би сказати всім українцям? Три тижні тому держава Україна від імені всіх нас подала до Міжнародного суду позов щодо невиконання Росією законодавства. Міжнародних угод щодо попередження фінансування тероризму. Про що йшла мова? Про те, що російські банки, котрі тут у нас у такій великій кількості в Україні присутні, до речі, вони займаються тим, що фінансують терористів на сході України. Така практика є поширеною в Росії, коли проросійські банки збирають кошти для ополченців, для їхнього озброєння, для їхнього оснащення. В результаті вони допомагають вбивати українців. Україна абсолютно правильно зробила, що звернулася з цього питання до міжнародного суду. Але я поставив як народний депутат письмове питання Міністерству юстиції: скажіть, будь ласка, які саме банки маються на увазі у вашому позові, оскільки та вказано, що є фактаж? Натомість я отримав відповідь, що це секретна інформація, що це знає лише СБУ і що "ми вам цю інформацію не дамо". Я закликаю Службу безпеки України, я закликаю Міністерство юстиції, власне, всіх, хто має до цього питання хоч якийсь стосунок, будь ласка, розкрийте цю інформацію. Хоча б українці мусять знати, про що цей позов, які банки, які тут присутні, повторюю, у великій кількості, які причетні до терористів. А я вам скажу, що це дуже просто знайти: берете Google, шукаєте "допомога ополченію". І там викладено: "Внешторгбанк", "Альфа-Банк", "Сбербанк", - всі ті банки, котрі тут у нас на Хрещатику, в центрі Києві вільно проводять свій бізнес. Тож постає питання, власне, а чому ми скаржимося в міжнародний суд на російські банки, а самі нічого з приводу цих банків не робимо? Натомість пані Гонтарева, натомість пані Рожкова весь час звертаються до поліції, до інших правоохоронних органів з проханням захистити ці банки, закликають людей не чіпати ці банки. Що взагалі відбувається?! Я розумію, що апелювати до Гонтаревої і Рожкової дарма, тому я звернувся до Ради Національного банку, до кожного з членів, щоб вони поставили це питання: яким чином нам організувати санкції проти цих російських банків, на котрі ми скаржимося міжнародному співтовариству, щоб вони все-таки відчули, що ми вимагає від них припинити фінансування тероризму, припинити порушення міжнародних угод. Дякую за увагу. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колего. І, будь ласка, зараз народний депутат Матківський передає слово своєму колезі Споришу. Потім Чумак, і потім Рибалка. Шановні народні депутати, шановна Президія, дійсно, сьогодні велике свято Благовіщення. І я думаю, що ми сьогодні повинні об'єднатися. І ми повинні, всі опозиційні сили, об'єднатися навколо одного ворога – це Росії, це Путіна, а не один проти одного тут будемо вовтузити, мусолити і бити своїх. Це дуже обідно сьогодні. Давайте об'єднаємося і давайте, якщо переможемо ворога, тоді вже ми зможемо, дійсно… Тоді ми зможемо вже один проти одного вже боротися за владу. Я дуже би хотів би, щоб все-таки сьогодні ми зрозуміли один одного і об'єдналися навколо українського народу. Ми знаєте, сьогодні, крім Благовіщеня, ще Всесвітній день здоров'я. І дуже приємно, що накінець-то нас об'єднала виконуючий обов'язки Міністерства охорони здоров'я це Уляна Супрун, яка сьогодні провела великий такий фізкультурний день і показала, що тільки фізкультурою і спортом можна подолати оці всі аптеки, ці ліки і таке інше, тому що сьогодні ми повинні займатися фізкультурою і спортом і забувати за ці аптеки. Це для молоді особливо. І правильно сьогодні було тисячі людей, які отут біля Верховної Ради на площадці наглядовій і робили все, щоб показати молодому поколінню. І слава Богу, що прийшло багато народу і депутатів, які також там були, і ми показали приклад усім дітям. Але хотілося, я сьогодні задавав запитання Уляні Супрун і говорив, що оці ліки по 41 напрямку які прийшли на лікування із-за границі для наших людей, щоб вони не переросли в корупцію. Тому що кожна аптека, яка сьогодні видає ці ліки, кожен лікар може видати якийсь рецепт, і ці ліки можуть просто… просто видаватися… видати любому хворому, не хворому, і вони можуть просто їх отримувати, а потім спекулювати. Це питання номер один і повинні ми налагодити в цьому. Тому що коли їдеш на округ, люди вже кажуть: "Да, дійсно, вже є такі ліки, вони поступили в аптеки". Але хто його знає, кому вони поступлять. Отут контроль повинен бути і питання номер один в цьому. Я ще хотів зупинитися, декілька слів, на безвізі для України. Шановні українці! Ми знаємо, що коли не було безвізу, то всі тут говорили політики, політикани, що "ой, це погано, дивіться, нас дурять" і інше. А коли вже є безвіз, то получається, що він вже не потрібний. Та не вірте цьому. Безвіз потрібний для України. Безвіз потрібний, щоб українці бачили напрямок європейського розвитку і стремилися до цього. І даже коли українці ідуть даже на заробітки на 2-3 місяці, вони можуть цим скористатися. Можуть скористатися і буде підтримка наших спортсменів, коли ідуть європейські змагання і таке інше, тому що ми можемо тепер безвізом поїхати і підтримати нашу команду. І на заключення. Я хотів би звернутися до віце-прем'єра, до Міністерства аграрної політики… Просто дуже багато бажаючих виступити. Дуже дякую, шановний колега. Будь ласка, народний депутат Чумак, йому передає слово Новак. Доброго дня, шановні громадяни, шановні громадяни України! Віктор Чумак, 214 виборчий округ, місто Київ, Дніпровський район. Ви бачите дуже цікаві речі, які відбуваються в українському парламенті, коли представники різних політичних партій змагають за любов до народу, коли кожен представник будь-якої політичної партії кричить про про необхідність скасувати і "Роттердам плюс", і абонплату за газ, і про все таке інше, підвищення тарифів і таке інше. Ви знаєте, шановні громадяни, це не є проблема, це є причина, причиною є такої проблеми є зовсім інша ситуація. Кожна політична партія, яка є сьогодні в нашому парламенті, коли йшла на вибори, обіцяла вам політичну реформу, політичну реформу обіцяли всі політичні партії починаючи з 2004 року. Обіцяли скасувати депутатську недоторканість, обіцяли змінити виборче законодавство, обіцяли прийняти Закон про імпічмент Президента, обіцяли прийняти Закон про референдум, демократичний Закон про референдум. Де? В своїй передвиборчій програмі і Президент Порошенко, було написано, що: "Я обіцяю зробити все, щоб вибори 2014 року відбувалися за пропорційною пропорційною системою з відкритими списками". Де ці закони? Їх немає. Те ж саме було записано і в Коаліційній угоди, яку підписали всі фракції, які знаходяться сьогодні тут в демократичному парламенті, починаючи з "Самопомочі", починаючи з "Батьківщини", з партії Ляшка, "Народного фронту" і БПП. Де ці закони? Вони всі є, вони зареєстровані, але жодна політична сила не хоче цього зробити, тому що їй це не вигідно і більшість з цих партій є просто-на-просто філіалами олігархічних груп, не всі, але більшість, є філіалами олігархічних груп. Тому кожного вівторка, шановні громадяни України, от тут під Верховною Радою, під стінами Верховної Ради молоді політичні партії: "Демократичний альянс", "Громадянська позиція", партія "Воля", громадянський рух "Хвиля" проводять мітинги в підтримку зміни виборчого законодавства. В останній мітинг вийшла отака резолюція, яка направлена Президенту Петру Порошенку і Голові Верховної Ради з вимогою негайно поставити на розгляд в Верховній Верховній Раді всі закони, які передбачені в їх передвиборчих обіцянках. Я хочу нагадати, я хочу бути у вас пігулкою, шановні громадяни, пігулкою від склерозу, щоб ви всі завжди, коли йшли на вибори, пам'ятали, про що вам вам обіцяли політики і перевіряли, чи виконали вони те, що вам обіцяли. Тому я запрошую всіх 11 квітня сюди, перед Верховною Радою знову запитати у всіх цих політиків про виконання ними своїх обіцянок. Дякую. Дякую. Будь ласка, народний депутат Рибалка. Вас запрошуємо до слова, і потім – Лозовой. Шановні колеги, ми радіємо безвізу, але все далі від цінностей Європи. Україна перетворилась на поліцейську державу. Такого свавілля корупції силовиків не було навіть за часів Януковича. Влада розпочала чергову хвилю репресій проти Радикальної партії Олега Ляшка. Вчора з грубими порушеннями закону провели чергову хвилю обшуків. Обшуки проводились в Дніпропетровському осередку Радикальної партії у моїх штатних помічників, у малознайомих мені людей, і навіть незнайомих. Усі обшуки проходили з грубим порушенням чинного законодавства. На обшуки не допускались ні адвокати, ні навіть народні депутати. І тільки під тиском громадськості деякі адвокати змогли потрапити до цих приміщень. Я хочу наголосити, що рівно два місяці тому вже ті ж самі слідчі по тим же самим кримінальним справам, які були закриті під крики "ганьба!" часів Януковича, вже проводили такі обшуки. Особливий цинізм був, коли виламали двері та обшукали приміщення директора однієї з компаній Сергія Білого, того ж самого директора, якого до нового року хотіли вбити ножем. Дивні речі: кримінальні справи про вбивства не розслідуються, але замовні кримінальні справи розслідуються сиюминутно. Насправді ми вважаємо, що це помста Радикальної партії принципову позицію і боротьбу з олігархами проти людей по драконівським тарифам, по блокуванню трибуни, по принциповій позиції нашій по діям Національного банку і відсутність стратегії по оновленню довіри до банківської системи. За нашу принципову позицію і неголосування по змінам по КПК, за якими сьогодні Генеральна прокуратура, як ми кажемо, може в "трійках" розстрілювати кого завгодно. І це не одиничні приклади. Я хочу привести ще один яскравий приклад подібного тиску на інноваційну компанію "Ю-КОНТРОЛ", яка за допомогою новітніх технологій обробляє відкриті дані. Вони дають можливість суспільству побачити корупційні зв'язки чиновників та силовиків, реальну несплату податків. На неї теж тривають "наїзди". І таких прикладів безліч. Сьогодні, на жаль, країна перетворюється на поліцейську державу. І малий, і середній бізнес не мають змоги розвиватись. А в деяких випадках влада намагається і "віджати" той бізнес рейдерськими захопленнями. Тому ми плануємо ініціювати законодавче обмеження цього свавілля і припинити переслідувати людей за вигаданими кримінальними справами. Мати можливість оскаржувати незаконні обшуки та незаконні підозри. Я хочу звернутись до вас, шановні колеги, і хочу звернутись до Президента з вимогою припинити це свавілля і дати можливість малому і середньому бізнесу розвиватись в нашій країні. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, народний депутат Лозовий і потім народний депутат Шурма. Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Найблагородніше – це праця. Людина створена для праці. Праця з людини робить людину, а не Альошу Гончаренка. І що ми бачимо? В той час, коли влада знущається над трудовим людом, велика захисниця трудових людей, в лапках захисниця, пані Тимошенко. Я поясню, чому депутат від її фракції не відповів, де вона. Бо вона в пленарний тиждень, коли треба ходити на роботу, полетіла в Ніццу, де зустрічається зі злочинцями режиму Януковича, злодіями-олігархами Льовочкіним і Онищенком (Кадировим), які завдали трудовому українському народу збитків на

Зараз влада проштовхує у другому читанні Трудовий кодекс. По суті цей Трудовий кодекс повертає в Україну кріпацтво, скасоване 156 років тому. Що хоче нинішня влада? Це просто якийсь збиток над людьми. стаття 92-93 суттєве розширення кількості підстав звільнення по суттєвому звуженню переліку підстав, за яких звільнення має бути погоджено з профспілками, при чому цим же проектом Трудового кодексу по суті кишеньковим профспілкам-штрейхбрейкерам дають можливість замінити реальну профспілку. Далі, саме як на мене самий показовий момент. Подивіться, що робиться взагалі. Стаття 92 та ж дозволяє роботодавцю звільнити працівника, звільнити трудову людину за те, що ця людина зробила аморальний вчинок. А формулювання що це таке "аморальний вчинок" немає. Роботодавець може сам визначити, що на його думку аморальний вчинок і звільнити людину по беспределу. Як на мене, аморальний вчинок – це те, що робить ця влада, те, що робить Президент Порошенко з абонплатою, з Трудовим кодексом, намагаючись продати українську землю, не піднімаючи пенсію, не піднімаючи зарплати і отак знущаючись над людьми Трудовим кодексом. Оце і є аморальний вчинок. Далі слухайте. Стаття 158 допускає те, що роботодавець може заставляти працівника без додаткової оплати працювати у вихідний день, просто поставивши його по факту. Стаття 65 дозволяє роботодавцю переводити працівника з одного міста в інше без його згоди. Працює людина, наприклад, в Чернігові, відправлять у Рівне і навіть не спитають. Стаття 108 проекту грубо позбавляє матерів-одиначок соціального захисту і дозволяє звільняти їх по будь-якому бажанню роботодавця. Це відверте знущання над трудовим людом, це повернення кріпацтва і це панщина і допустити це неможна. І наша команда того не дасть. Смерть усім, хто на перешкоді здобуття вольностей трудового люду. Будь ласка, народний депутат Шурма. І підготуватися народному депутату Бондарю. До сьогоднішнього виступу мене спонукував конкурс на заміщення посади головного лікаря основної дитячої лікарні в Україні "ОХМАТДИТу".

І це було намагання дійсно знайти гідну заміну тій людині, яка десятками років очолювала цю установу і зробила її дійсно такою, яка допомагає дітям. Чому я звертаю увагу на факт? Коли ми ставимо такі вимоги до головного лікаря однієї з лікарень в Україні, я вважаю, що такі самі аналогічні вимоги повинні бути і до тих людей, які очолюють відомства. Ефективність дій Кабінету Міністрів Верховної Ради України при реформуванні системи охорони здоров'я буде залежати від професійності тих людей, які приймають рішення. Враховуючи те, що на протязі вже року Кабінет Міністрів України є неповноцінним через те, що не працевлаштований міністр охорони здоров'я, ми з колегами зареєстрували проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Кабінет Міністрів" (щодо професійних вимог до членів Кабінету Міністрів). На наше глибоке переконання міністром охорони здоров'я так само як і головним лікарем має право бути та людина, яка має відповідну профільну освіту не нижче магістра, має досвід роботи на керівних посадах не менше 5 років, є громадянином України і володіє українською мовою. Коли ми говоримо про професійність, ми повинні розуміти, що людина, яка приймає рішення, від якої залежить здоров'я, життя громадян України, вона повинна керуватися не тільки силовими методами і йти шляхом диктаторського прийняття рішень. На протязі року, на превеликий жаль, людина, тимчасово виконуюча обов'язки міністра, не провела жодної колегії Міністерства охорони здоров'я, жодної зустрічі з нашими керівниками регіональними системи охорони здоров'я. працюють у тій системі, яка є недосконала, але вони мають досвід і вони, напевно, б прийняли, принесли більшу користь для прийняття рішення для громадянки Супрун ніж ті люди, які сьогодні не є професійними, але з нею зустрічаються. Нас спонукало до прийняття цього рішення і те, що охороною здоров'я керувала і міністр-історик громадянин України, і сьогодні реформами екстреної допомоги керує людина за освітою бухгалтер після Торгово-економічного інституту. Реформа буде тоді, коли нею будуть займатися професійні люди. Дякую. Дякуємо. Будь ласка, наступний народний депутат Бондар, якому Бендюженко передає слово. Хочу звернутися до українців, привітати зі святом з Благовіщенням і звернутися до, в першу чергу, до Парубія Андрія Володимировича, щоб в в понеділок на Погоджувальній раді включили в порядок денний 6212 законопроект, який, дякуючи вам, шановні народні депутати, був включений в порядок денний сесії. Включіть його, будь ласка, на наступний пленарний тиждень, щоб проголосувати, тому що законопроект дуже потрібний. Ще раз нагадую, цим законопроектом ми плануємо до 1 січня 2019 року наложити мораторій на банкрутство державних вугледобувних підприємств. На жаль, з третьої спроби аж, вдалося включити його в порядок денний сесії, 226 мінімально набрали якраз голосів, буду звертатися до колег, до депутатів, якраз просити, як він буде включений, щоб проголосувати і дати, як максимум, як найбільше голосів для нього. Тому що, ще раз нагадую, у 2017 році в бюджеті заложено 1 мільярд під державні гарантії на модернізацію і закупівлю обладнання шахт, державних підприємств вугледобувних. І якось воно виглядає неправильно, коли ці кошти надходять на рахунки, люди починають заключати договори, проводити тендери там через ProZorro і в цей час блокуються і ці рахунки, і кошти забираються. Тому буду просити народних депутатів, щоб, якщо законопроект 6212 буде включений на слідуючий тиждень, щоб зібратися і проголосувати за цей законопроект. Дякую. Дякую, шановний колего! Будь ласка, слово Тетеруку, якому передає його колега Данілін слово. Будь ласка. Шановна пані головуюча, шановні колеги народні депутати України, шановний український народе! Весь час існування українська держава потерпала від російської агресії. Це вилилось і в репресії, і в голодомори на нашій землі, і в катування інтелігенції української. за сучасної історії останніх три роки ми потерпаємо від відкритої російської агресії. І саме в цьому парламенті ми зробили дуже багато, аби зробити наші Збройні Сили України потужними і такими, які є здатними стримати російську агресію. І на сьогодні наші Збройні Сили є належним чином профінансовані, екіпіровані, наші військово-промислові комплекси роблять техніку, яка постачається у війська. І ми здатні стримувати російську техніку, російські військові підрозділи, які зараз знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Але в цей же час за три роки наша держава потерпає від повністю неконтрольованого українською державою інформаційного простору. В ньому панує російська пропаганда і олігархи. Саме вони накопичують інформаційний простір негативом щодо діяльності української влади, яка чинить супротив російській агресії. Саме наша інформаційна політика є такою, що можна сказати, що вона є відсутньою, що вона не відбулася. І на мій погляд, на моє переконання, нам потрібно бачити провали у впровадженні інформаційної політики нашої держави, нам потрібно у парламенті звернути увагу на відсутність активних протидій або дій в інформаційному просторі. Наша держава повинна навчитися себе захищати не тільки на полі бою за допомогою українського війська, але і також ми повинні робити абсолютно серйозні виважені і адекватні кроки в протидії російській пропаганді, яка зараз панує і почувається себе вільною в українському інформаційному просторі. На мій погляд, діяльність міністра інформаційної політики заслуговує на уважний розгляд нашим парламентом. на мою думку, йому краще прийняти сміливе рішення і піти з посади, тому що за весь цей час, підсумувавши роботу міністра інформаційної політики, із сумом ми можемо підвести підсумок, що робота є абсолютно провальною. І наша держава себе не почувається захищеною в інформаційному просторі. І дуже моє велике переконання, ми потерпаємо від російської агресії, яка володіє ментальністю, в тому числі і українців. Дякую. Я нікому не додаю сьогодні слово, тому що багато бажаючих виступити. Дякую, шановний пане Тетерук. Будь ласка, народний депутат Барна, потім – Мосійчук. Дякую. Доброго дня, шановний український народе! До мене звернулися виборці мого округу, сільгоспвиробники щодо дефіциту мінеральних добрив на теренах України. Внаслідок політичної війни за економічні сфери впливу між лідерами деяких політичних сил сил та кланів, склалася ситуація, що призупинені заводи мінеральних добрив на території України у Рівно і Черкасах. Внаслідок призупинення цього українцями імпортуються мінеральні добрива із Росії. Тож, очевидно, цікава вийшла ситуація, що українські заводи стоять, працівники залишилися без роботи, поповнення в бюджет місцевий і державного немає, а наші аграрії змушені із-за цього бездарного… діяльності деяких олігархічних кланів, політиків фінансувати економіку Росії. Друге питання стосується діяльності концерну "Укрспирт". За 3 роки не пройшло ніякого реформування даної галузі. Натомість ми отримали бездарне управління, неналежну діяльність і продовження корупційних схем Іванющенка-Лабутіна. У мене звернення до Прем'єр-міністра щодо негайної ліквідації даного концерну, відносно того, як він привів до повного знищення спиртової галузі України, натомість призвів до явного збільшення "лівого" виготовлення спирту і контрафактної алкогольної продукції у мережі. Директорів об'єднань потрібно негайно поміняти, а нових призначати за погодженням з місцевими органами виконавчої влади, для того щоб легалізувати виробництво спирту, яке буде здійснюватися вже на нових економічних засадах. І правоохоронним органам, і фіскальним службам я прошу нарешті визначитися, чи вони борються із зазначеними порушеннями, чи вони покривають і очолюють виробництво контрафактної продукції. Ну, а тепер звернення до депутатів Верховної Ради, моїх колег. Учорашнє рішення Європарламенту – це вияв поваги до українського народу і до наших воїнів-захисників, які боронять не тільки нашу незалежність, а всю українську… і державу, а й всю Європу. Це підтвердження того, що ми, дійсно, виконуємо реформи, що ми здійснюємо європейський наш вибір ціною пролитої крові наших героїв на сході. Тож я звертаюся пам'ятайте про те, якою ціною дістався нам європейський вибір, якою ціною зараз відстоюється наша незалежність, про те, що саме молодь на Євромайдані була впереді щодо європейського вибору, і за побиття її піднявся весь український народ. Пам'ятайте це і не сплюндруйте. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, народний депутат Ляшко. І приготуватися Мартовицькому. Олег Ляшко, Радикальна партія. На цьому тижні українці із жахом дізналися текст меморандуму нового з Міжнародним валютним фондом. В обмін на отримання мільярду доларів кредиту влада на себе взяла антиукраїнські драконівські зобов'язання, зокрема підвищення пенсійного віку і продаж земель. Нам агітують про те, що треба продавати землю, бо прийде ефективний власник і інвестор в Україну. Брехня! Коли сьогодні влада запустить ринок земель, українці перестануть бути господарями на своїй землі, українські селяни, наші діти, онуки і правнуки ходитимуть батраками на своїй рідній землі. Тому що прийдуть латифундисти, прийдуть корпорації, які саджатимуть технічні культури, і їм до лампочки і соціальна сфера, і тваринництво, і усі інші галузі. Їм головне – заробити швидкі гроші. Тому ми вимагаємо: руки геть від української землі! Команда Радикальної партії не тільки словом, а й ділом захищає інтереси українців, інтереси українських селян. Два тижні тому ми зареєстрували в парламенті зміни до Конституції України (статті 41-ї), де пропонуємо передбачити, що основою аграрного устрою України є фермерське господарство. Для того, щоб український фермер, український селянин був власником нашої української землі. 175 народних депутатів України підписалися під змінами до Конституції, щоб українські фермери були господарями на своїй землі. На превеликий жаль, незважаючи на мої звертання до шановних колег із фракції "Батьківщина", Юлія Тимошенко і фракція "Батьківщина" відмовились підписатися під змінами до Конституції, щоб український фермер був господарем на землі. Мене це здивувало, тому що на словах моя шановна колега Юлія Тимошенко весь час розказує про підтримку фермерів. Але, як ми вчергове переконуємося, Тимошенко і брехня – це рідні сестри-близнючки. Тому що сьогодні розказуючи про підтримку фермерів, будучи при владі, будучи Прем’єр-міністром, Юлія Тимошенко 28 лютого 2008 року зареєструвала законопроект 2143 про ринок земель. Читаємо статтю 3 цього законопроекту: "Суб'єктами ринку земель є іноземні громадяни та особи без громадянства, іноземні юридичні особи та іноземні держави". Будучи Прем'єр-міністром, через два місяці після призначення Тимошенко внесла до Верховної Ради законопроект про ринок земель, щоб іноземці скуповували нашу землю, щоб українські селяни ходили батраками, сьогодні відмовилась підписатись від змінами до Конституції, щоб фермер був господарем на своїй землі, землі, а на словах розказує, що підтримує українців. Бреше, як завжди. Треба припинити цю брехню Артур Мартовицький, 36 виборчий округ, Павлоградщина. Шановні громадяни України, питання розпорядження земельними ресурсами вже багато років поспіль є надзвичайно актуальним як для землекористувачів, так і для місцевих громад в нашій країні. До мене надходять численні звернення від громадських організацій, фермерських господарств з проханням про підтримку внесення змін до Земельного кодексу України щодо компетенції органів державної влади з питань розпорядження земельними ресурсами та передачі зазначених функцій на рівень сільських рад, а також за підтримкою проекту Закону (номер 3510) про віднесення земель державної власності за межами населених пунктів до комунальної власності об'єднаних територіальних громад. В свою чергу оренда земель державної та комунальної власності є невід'ємною складовою господарської діяльності будь-якого сільгоспвиробника. Відповідно до статті 122 Земельного кодексу України орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів в галузі земельних відносин та його територіальні органи передають земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності у власність або користування для всіх потреб. До 1 січня 2013 року земельними ділянками за межами населених пунктів розпоряджалися районні державні адміністрації. Умовою для прийняття відповідних розпоряджень із зазначених питань було обов'язкове погодження із сільськими радами. Станом на сьогодні питання щодо розпорядження земельними ділянками підняли із районного рівня на обласний, внаслідок цього центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальні органи навіть не ставлять сільські та селищні ради до відома про виділення земельних ділянок тим чи іншим фізичним або юридичним особам у приватну власність та користування, тим самим нехтуючи інтересами територіальних громад. Також в законодавстві ніяк не визначена доля лісосмуг, чиї насадження вимагають догляду та охорони. Безконтрольне знищення лісосмуг, яке має місце на сьогоднішній день, сприяє поширенню такого ганебного явища як вітрова ерозія, що завжди викликає великих збитків селянам. Найкращим виходом було б закріплення лісосмуг за фермерськими господарствами до земель, до яких вони прилягають. Тому, шановні колеги, прийняття проекту Закону 3510 є вимогою часу, адже після його прийняття до комунальної власності будуть віднесені всі землі державної власності за межами населених пунктів у межах територій об'єднаних територіальних громад. Таким чином їм буде надано право змінювати цільове призначення земельних ділянок приватної власності та запроваджено механізм уточнення меж територіальних громад у разі виникнення невизначеності або спору з приводу таких меж, що неодмінно буде сприяти створенню нових та розвитку вже існуючих об'єднаних громад. Дякую за увагу. Дякую. Будь ласка, народний депутат Тетерук передає слово Кривошеї… Кривошеї передає слово. У вас же теж один виступав, другий передав. Я йду по Регламенту. колеги. Олег Валерійович, дякую за те, що зробили зауваження, але все по Регламенту. Шановні колеги, я хотів би ще раз звернути увагу на те, про що я говорив у першому своєму виступі сьогодні, і разом з тим, закцентувати увагу на наступному. Є така одна із проблем, про яку, яка нам дісталася ще з періоду злочинної влади, коли мало хто звертав увагу на те, яким чином представлена Україна на європейському світовому рівні. Отож я хотів би просто нагадати, що в 2006 році фактично політичне було прийняте рішення Центрального секретаріату міжнародної організації по стандартизації ISO в Женеві, де Україна отримала велику честь очолити один із технічних комітетів цієї організації, а саме технічного комітету ISO/ТC 218 стосовно деревини. Цей крок з боку міжнародних партнерів є свідченням довіри до України та визначенням її професійної спроможності. Разом з тим, в процесі плідної співпраці в даному комітеті представники наші, які представляють Україну на міжнародному рівні, досить серйозному великому рівні. звернулися до мене. Звертають увагу на те, що в жовтні цього року має відбутися, відповідно до Правил Міжнародної організації з питань стандартизації, саме системи ISO, засідання комітету, 218 Комітету системи ISO і вона має бути проведена саме в Україні. Це досить важлива міжнародна подія. Враховуючи те, що Україна фактично отримала і в перспективі отримає безвізовий режим, ми, розуміючи важливість міжнародного європейського рівня як гравця України на цьому полі, я хотів би звернутися саме до Прем'єр-міністра України, до міністра, профільного міністра з питань агро-промислового комплексу про те, що ми маємо забезпечити якісне проведення на міжнародному рівні даного, відповідне засідання даного комітету. Хотів би звернути увагу, що на засіданні планують прийняти участь представники з 14 країн, зокрема: Сполучених Штатів Америки, Канади, Франції, Китаю, Малайзії, Японії, Південної Кореї, Білорусі, Австрії, Німеччини, Швеції, Сербії. Я хотів, разом з тим, звернути увагу, що на сьогоднішній день членами ISO є 63 країни, з них 23, 26 активних учасників і 37 країн-спостерігачів. Станом на сьогоднішній день, наприклад, Комітет ISO номер 218 відповідає за 57 міжнародних стандартів ISO. Тобто Україна має повне, повне право і повноваження прийняти на міжнародному рівні 57 відповідних міжнародних стандартів. відповідних міжнародних стандартів. І на сьогоднішній день наші представники, оці останні 10 років це і роблять. Тому наш обов'язок, обов'язок парламенту, обов'язок Дякую. Будь ласка, народний депутат Мосійчук. МОСІЙЧУК І.В. Ігор Мосійчук, Радикальна партія. Шановний український народе! Вчора народний депутат декількох скликань, колишня голова Житомирської обласної ради, керівник партії "Батьківщина" на Житомирщині дослівно заявила наступне: "У Києві своє корито, а в нас в Житомирі – своє". От я б хотів розповісти про ці корита, бо представникам цієї політичної сили, видно, звикло вже рохкати біля цих корит. Лабунська, будучи головою обласної ради, мовчазною згодою надала шість земельних ділянок в Олевському районі, в тому числі керівнику своєї фракції Коцу Надала яким чином? Надавши мовчазну згоду. І я прошу те, що я виголосив з трибуни зараз вважати моїм депутатським запитом до НАБУ, ГПУ і Служби безпеки України Олевська бурштинова республіка, адже там, завдячуючи Лабунській, немає державної влади. Далі. А ніхто не забув як рохкали представники цієї політичної сили Губський і Осика на Київщині? І скільки землі тут було розкрадено? А ніхто не забув як сама Юлія Володимирівна продала посаду міністра екології корупціонеру Онищенку (Кадирову)? От їм і властиво буде біля цього корита. І знову ж таки, але ж сама Юлія Володимирівна? А її немає в країні, вона знову полетіла до корита, до тих, хто те корито для неї і їй подібних наповнює, до Льовочкіна, до Онищенка (Кадирова), вона в Ніці вона не в парламенті, вона за межами країни. Отака любов цих пройдисвітів, любителів корита і вони це вже навіть не приховують. І насамкінець, ще раз повертаючись до теми бурштину. Я хотів би звернути увагу правоохоронних органів Рівненщини, Волині і Житомирщини на те, що відбувається в бурштинових районах. Там, по суті, відбувається війна, в Олевську, де Лабунська понаділяла землю своїм вольовим рішенням біля корита, стріляють в людей, вбивають людей. Я закликаю правоохоронні органи вжити невідкладних заходів і не тільки до незаконних видобувачів бурштину, а до тих, хто їх покриває, до таких лабунських і до тих, хто сидить біля корита. Слава Україні! Шановні українці, шановні колеги, до мене, як до народного депутата України, надходять численні звернення громадян України щодо реформи охорони здоров'я, яку проводить нинішня влада, що призводить до не контрольованого подорожчання цін на ліки. Люди, що хворі на діабет, не мають можливості купувати інсулін самостійно, держава взяла на себе зобов'язання забезпечувати хворих на діабет препаратами інсуліну та не виконує свій обов'язок належним чином. У минулому році Рахункова палата провела аудит ефективності використання коштів на закупівлю інсуліну та встановила, що МОЗ не забезпечено використання фінансових ресурсів, виділених на лікування хворих на діабет, ніхто не поніс ніякої відповідальності. Нагадаю, що кількість таких хворих за офіційними даними перевищує 1,2 мільйони українців. Для прикладу, Законом України "Про Державний бюджет на 2017 рік" у складі видатків бюджетної програми, медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам передбачена для Харківської області обсягом цільових коштів для лікування хворих на цукровий діабет та не цукровий діабет у розмірі 49,5 мільйонів гривень, що, на хвилинку, на 55 відсотків менше від потреби. управлінням охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації, така потреба становить 113 мільйонів гривень. На депутатські звернення щодо необхідності збільшення видатків з державного бюджету на закупівлю інсуліну, влада відповідає, що місцеві бюджети впорюються самостійно, оскільки отримали додаткові фінансові ресурси, зокрема, за рахунок передачі окремих податків з державного бюджету. По всій Україні з місцевих бюджетів має бути додатково профінансовано близько 830 мільйонів гривень, адже по Україні загальна потреба у забезпеченні інсуліну складає близько півтора мільярда гривень. Жодна реформа не виправдовує критичну ситуацію, що складається у сфері забезпечення громадян, хворих на діабет. У цьому 2017 році в державному бюджеті передбачена медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у розмірі близько 642 мільйонів гривень, яка по всій Україні покриває всього-на-всього 43 Крім того, затверджені референтні ціни МОЗу виявилися на 40 відсотків вище, аніж ціни, за які місцеві органи влади проводили закупівлю у минулому році, а для кожної області це орієнтовно 35-50 мільйонів забезпечення хворих на цукровий діабет препаратом інсуліну необхідно збільшити на 800 мільйонів видатки з державного бюджету та внести зміни до Бюджетного кодексу України, передбачивши кошти на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у повному стопроцентному обсязі від потреб. Отже, фракція Радикальної партії та я особисто як народний депутат будемо ініціювати відповідні зміни, оскільки від наявності інсуліну для таких хворих залежить вже не здоров'я, а… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Будь ласка, наступний виступ народного депутата Опанасенка. Вже третій місяць без перерв, без вихідних, вдень, вночі, усі дні тижня волонтери, активні громадяни, ветерани цієї війни за незалежність самі зупиняють торгівлю з окупованими територіями. Після рішення Національної безпеки і оборони ради, яке легітимізувало блокаду торгівлі з окупованими територіями, хлопці, дівчата, жінки, чоловіки здійснюють громадський контроль за тим, щоб це рішення втілювалося. І ми маємо багато сигналів про те, що, на жаль, за потурання поліції Донецької області, Служби безпеки Донецької області торгівлю з окупантом, торгівлю з окупованими територіями намагаються вести таємно вночі, використовуючи автомобільні дороги, звідки зганяють людей, щоб ніхто нічого не бачив. Це повертає нас, весь парламент, до втілення завдання, яке ми не вирішили: ухвалення Закону про тимчасово окуповані території. Я сподіваюся, що в цій залі немає жодної людини, яка хоче давати силу окупанту для нових нападів на нашу землю, для нових вбивств наших людей. Але мало хотіти! Як народні депутати ми маємо допомогти нашій державі, нашим громадянам і ухвалити закон, який поставить поза законом торгівлю з окупованими територіями і зробить неможливим повернення цих ганебних операцій за жодних умов. Дуже важливо, щоби ті, хто думають, що люди втомляться, що люди змучаться, що з ними можна буде якось домовитися, важливо, щоби розуміли вони, що такого не буде. Більше того, якщо парламент, якщо держава в цілому буде зволікати з прийняттям потрібних рішень, хлопці і дівчата, чоловіки і жінки перейдуть до подальших дій. Вони вже не раз, починаючи з весни 2014 року, коли вони врятували незалежність цієї держави, вони вже не раз брали на себе відповідальність, коли держава була безпомічна або безпорадна. Я дуже прошу парламент не доводити людей до того, щоби вони знову брали на себе функції держави, зупиняючи окупанта там, де держава дозволяє йому проходити. Давайте ухвалимо Закон про окуповані території і покажемо, що ми – український парламент. Доброго дня, шановні українці! 1 квітня цього року як жарт, мабуть, знову пролунали домовленості про припинення вогню на лінії фронту з росіянами, і, на жаль, як завжди це припинення вогню не відбулося. Тільки за останні дні, вчора п'ятеро поранених, кілька поранених мирних жителів, загиблі наші солдати. Тобто ми розуміємо, що таких дат було в нас, мабуть, з десяток уже, і буде, можливо, ще, можливо, будуть домовленості, але вони ніколи не будуть виконані.

тирана Асада і його друга Путіна, Сполучені Штати нанесли удар ракетами. Те саме, точно те саме потрібно було робити три роки тому, коли у України забирали Донбас, коли забирали Крим, окупували, коли окупували частину Грузії. Тільки така відповідь і тільки така реакція міжнародного співтовариства, всього цивілізованого світу проти терористі може бути, може зупинити їхню агресію. Світ сьогодні має усвідомити і прийняти військову доктрину проти терористів за умови, що головним спонсором і донором тероризму сьогодні у світі, насправді, є не ісламські терористичні організації, а Російська Федерація. Це має усвідомити весь світ, сьогодні загроза, про тероризм, про який говорять, до речі, і на київському форумі безпековому, на якому дуже важливо зазначити наступне, те, про що зазначив сьогодні наш лідер лідер під час виступу, що умови безпеки, це угоди мають виконуватися, інакше світ розвалиться. Ті умови, домовленості під час підписання Будапештського меморандуму, коли нам гарантували безпеку за те, що ми здали ядерну зброю, порушені у світі. Умови безпеки абсолютно не притримуються і це свідчить про те, що війна буде тривати далі, що буде агресія постійно нарощуватися, тому що Росія веде таку політику. Нам дали безвіз в Європу – це дуже добре, це приємна новина, але ми очікуємо більшого, ми очікуємо військової підтримки. І тому на минулому пленарному тижні за ініціативою Радикальної партії, парламент прийняв історичне рішення про звернення до Конгресу США про складання прямої військової угоди зі Сполученими Штатами. Така угода є з 16 країнами, які перебувають у стані війни або є під загрозою війни. І тільки за останній рік такій країні як Ізраїль Сполучені Штати надали допомоги 38 мільярдів доларів – це більше ніж весь український бюджет. Як би Україна могла з таким бюджетом воювати з Росією, абсолютно мали іншу армію, іншу техніку. Тому ми повинні на всіх рівнях міжнародних, на всіх форумах і зустрічах наголошувати на тому, що безпекові гарантії мають бути дотримані і що Україна потребує нашої підтримки, тому що Україна тримає фронт цивілізації проти старої радянщини, азіатчини і проти всього негативного, що асоціюється у нас з Росією. Денис Силантьєв, фракція Радикальної партії Ляшка. Шановні громадяни України, шановні колеги, я прошу вашої уваги, бо мій виступ буде стосуватися здоров'я та безпеки дітей та підлітків, які живуть в Україні. Отже, на сьогоднішній день з Росії до нас прийшла не тільки війна. За останній тиждень в Україні набирає обертів так звана суїцидальна гра "Синій кит". Пару тижнів тому десятикласниця зі Славутича серед білого дня на очах у перехожих стрибнула з дев'ятиповерхівки – і чудом залишилася жива. На місці стрибка було здійснено напис, який дівчина залишила перед замахом на самогубство: "Я люблю тебе, мама. Віка. Це не синій кит". Коротко про так звану гру. Квест розрахований на дітей від 12-ти до 16 років. До групи ризику потрапляють всі підлітки, зареєстровані в соціальних мережах, а тому можна уявити, який це відсоток. Гра активується шляхом розміщення хештегу на особливій сторінці користувача дитини, після чого вночі з ним зв'язується так званий куратор. Спочатку діти отримують прості та навіть цікаві завдання, далі – складніші: порізи лезом на руках, небезпечні прогулянки дахом, інтимні фото. Останнє завдання – публічний суїцид. Якщо дитина відмовляється або сумнівається, їй починають погрожувати, шантажувати та чинити психологічний тиск на неї. Рік тому за ініціативою Радикальної партії був зареєстрований законопроект про встановлення кримінальної відповідальності за сприяння здійсненню самогубства. всі розуміли, який масштаб це набуло: щодня кіберполіція отримує 50-70 дзвінків, які пов'язані з наслідком цієї гри. Поява таких суїцидальних ігор є своєрідним індикатором відношення держави до молоді, до спорту та активного дозвілля. Запевняю вас, якби дитина мала можливість займатися спортом, мистецтвом, мала можливість саморозвитку, таких випадків би не було. Але хіба пріоритет держави сьогодні це? Ні. Отже тільки Міністерство молоді та спорту постійно намагається скинути з себе так звані невластиві повноваження. Поданий нами законопроект – це лише боротьба з наслідками такої безвідповідальності держави по відношенню до дітей, проте жодною мірою не запобігання майбутнього суїциду. Дії сьогоднішнього уряду повинні бути спрямовані на розвиток соціальної та гуманітарної сфери, в результаті чого у нас автоматично зникне необхідність боротьби з таким негативним наслідком сьогоднішнього гуманітарного дефолту. Радикальна партія завжди відстоювала і продовжує виступати за соціальну та психологічну безпеку нації, особливо дітей та підлітків, адже тільки здорова та освічена молодь має шанси на, дійсно, якісне та прогресивне майбутнє. Фракція Радикальної партії Олега Ляшка вимагає від уряду прийняти всі необхідні міри, щоб запобігти… Дякую, шановний колего. Будь ласка, наступний народний депутат Головко, якому передає слово його колега народний депутат Шурма. (Варіантів немає.) Слава Україні! Шановні глядачі, слухачі! Михайло Головко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода", 164 виборчий округ, Тернопільщина. Те, що українці вийшли на Майдан і те, що українці взяли зброю в руки, щоби захищати територію нашої держави, говорить одне, що нація наша не змирилася з роллю бути

нічим не відрізняється від попереднього режиму Януковича, далі здає національні інтереси. І підписання Угоди з МВФ – це практично є національна зрада, зрада національних цінностей, зрада тих всіх українців, які вірили в самостійну, незалежну Українську державу. Такі умови, які виставили сьогодні МВФ і те, що уряд наш пішов на догоду догоду практично повністю і оптом, і в роздріб розпродують Україну, починаючи із стратегічних підприємств таких, як "Центренерго", "Турбоатом", "Одеський припортовий завод", закінчуючи нашою безцінною землею. Адже земля – це не товар, земля – це стратегічний простір нашої нації. Продавши її, це буде найбільший злочин проти Української держави і українського народу, перетворивши українців на кріпаків, на злиднів. Оце таке враження стає з завдання сьогоднішньої влади. Звісно, що Всеукраїнське об'єднання "Свобода" категорично проти таких кроків і засуджує дії влади, те, що вони сьогодні намагаються здати національний інтерес. Нібито за чергові транші і кредити 1 мільярд чи вже на суму 5 мільярдів і це, до речі, сукупний борг держави сьогодні є астрономічний і найбільший за всі роки, і сягає вже більше 90 до ВВП нашої держави, і сьогодні кожен українець, навіть новонароджений, винен вже більше 50 тисяч гривень і ця сума боргу, на жаль, зростає. Вони за ті борги, в які втягнули нашу державу, хочуть остаточно розпродати Україну. Тому категорично ми проти таких кроків. Замість того, щоб боротися з корупцією, замість того, щоб боротися з тіньовою економікою, замість того, щоб поставити на голосування наші закони про примусове примусове повернення грошей з офшорів і незаконно виведених капіталів, сьогодні влада цього не хоче робити. Замість того, щоб проводити дійсно рішучих реформ і на те, щоб стимулювати розвиток нашої економіки, давати доступні кредити малому і середньому бізнесу, давати кредити фермерам і фермерським господарствам, щоб вони брали техніку в лізинг, щоб розвивали нашу економіку, влада остаточно добиває малий, середній бізнес. Одною з таким умов так само є знищення спрощеної системи оподаткування для малого і середнього бізнесу. Це неприпустимо. Тому Всеукраїнське об'єднання "Свобода" закликає до влади схаменутися. Якщо вони переступлять цю червону лінію, цю межу, то вони закінчать набагато гірше, ніж попередній режим Януковича, бо українці не будуть офіціантами розвинутих країн світу, українці не будуть колонією ні Москви, ні Заходу. Дякую. Дякую. Будь ласка, народний депутат Тетяна Ричкова, вам слово і потім –Лещенко, і потім – Юрик. Тетяна Ричкова, 27 округ, місто Дніпро. Я би хотіла привернути вашу увагу до проблеми адаптації колишніх військовослужбовців учасників АТО, які повернулись з фронту в мирне життя. За офіційними даними, це десь 100 тисяч чоловік. На прикладі свого рідного міста я вам проілюструю як виглядає реальність з їх працевлаштуванням. В 15-му році з проханням допомогти у працевлаштуванні до центру зайнятості звернулося 136 демобілізованих осіб. Серед них знайшли роботу лише 14 людей. Це 10 відсотків цієї кількості людей, які звернулися в центр. Існує фактичний саботаж роботодавців, і на це є кілька причин. В разі загострення конфлікту атошники можуть першими знову мобілізуватись. І роботодавець не хоче платити людині, яка від нього піде і нести подвійні затрати. Друге, лякає роботодавців і те, що за статтею 12 Закону про статус ветеранів АТО і їх соціальну допомогу, соціальний захист колишні учасники бойових дій мають переважне право на залишення на робочому місці при скороченні. У багатьох роботодавців є стереотип: повернувся з війни, значить не все добре з головою. Вони принижують цих людей, заставляючи збирати купу справок від наркологів і психіатрів. Що найгірше, демобілізовані ветерани АТО, повернувшись на підприємства, з яких їх забирали в армію, часто виявляють, що на їх місці працюють люди. Відвоювавши на фронті, їм доводиться воювати ще й в судах. А де на це все взяти гроші? Основні питання, які потребують вирішення, аби ці люди не залишились за бортом в мирному житті. Перше. Запропонувати пільгові канікули для підприємств, які приймають на роботу учасників, ветеранів АТО. Друге. Звільнити учасників, ветеранів АТО від сплати військового збору, який відраховується із заробітної платні у розмірі півтора відсотка від суми нарахувань. Третє. Встановити пільги з розрахунку ставки єдиного податку для учасників, ветеранів АТО, які є фізичними особами – підприємцями. підприємцями. Існуючі проблеми потребують розробки і впровадження низки цільових державних програм щодо підтримки учасників АТО, які звільнились з військової служби, і змін на законодавчому рівні. Шановні колеги, ці люди чекають на ефективні рішення в парламенті, а не політичних баталій, які тут в цьому залі відбуваються. Дуже дякую. і за наполяганням народних депутатів, що присутні в залі, я продовжую роботу рівно на 10 хвилин. О 14.10 ми закінчимо роботу нашу. Дякую. 13:52:09 ЛЕЩЕНКО Сьогоднішній виступ присвячений тому, як наша спецслужба, Служба безпеки України перетворюється на інструмент не просто політичних переслідувань, але й переділу бізнес-ринків, переділу конкуренції, створення переваг для одних компаній та знищення інших. Ви пам'ятаєте, як протягом лютого ми всі боролися за те, щоб наших імпортерів скрапленого газу, незалежні компанії, які завозили це пальне для вас, споживачів, щоб не росли ціни на це пальне, як їх "кошмарило" СБУ, були порушені справи і блокували по 4 місяці. 10 листопада був перший листопад СБУ про блокування на митне оформлення. І лише 7 березня було відпущено цей товар. Тобто 4 місяці підприємці несли збитки для того, щоб зачистити ринок. І цікаве спостереження, зараз з'ясувалось, що минулого тижня Росія, Федеральна служба техніко-економічного контролю заблокувала весь імпорт скрапленого газу на території України, окрім двох трейдерів – Медведчука і Курченка. Тобто все, що стало раніше відоме нам як лише підозра, зараз підтвердилось. Служба безпеки України діяла в змові з російськими службами для того, щоб зачистити ринок імпорту скрапленого газу. Того самого газу, який заливається в автомобілі, який в селах використовується. Цей ринок зачищали вони спільно для того, щоб діяли два нових одіозних гравці – Медведчук і Курченко. Все це відбувається на очах держави. І все це, звичайно, страшна ганьба. І сподіваюсь, Національне антикорупційне бюро, яке вже розслідує керівника департаменту "К" Демчини, воно поставить цьому крапку. А тим часом продовжують надходити звернення про свавілля з боку Служби безпеки України. Вчора прийшли представники компанії "Південна винокурня", які розповідають так само, що їх блокує СБУ. На Одеській митниці кілька місяців не завершують митне оформлення коньячних спиртів. У мене питання. У нас що, СБУ немає чим більше займатися, що вони бігають за імпортерами скрапленого газу, за експортерами горіхів, за імпортерами коньячних спиртів? Це лише годівниця для них. Тому що вони займаються тим, що заробляють собі на кишені замість того, щоб берегти нашу державу, щоб берегти особливо цінних свідків. Ви пам'ятаєте як розстріляли в центрі міста колишнього депутата Державної Думи Вороненкова, того, якого мала СБУ слідкувати ден і ніч, щоб він не став жертвою агентів Путіна. Замість того, щоб контролювати таких людей, щоб боротися з проявами російських агентів вони займаються тим, що кошмарять бізнес, що переслідують імпортерів, які створюють конкуренцію, які створюють робочі місця в Україні, які забезпечують українців валовим внутрішнім продуктом і сплачують податки. Тому, я переконаний, НАБУ має поставити крапку і розслідувати діяльність таких як Демчина на чолі управління "К" СБУ. І взагалі СБУ давно треба позбавити підслідності… Будь ласка, наступний народний депутат Соловей, Юрій Соловей, 89-й виборчий округ, Гуцульщина і Покуття. Шановні колеги, в нас, на жаль, зараз залишилось не так багато в залі, але я вам скажу, мені дуже прикро спостерігати той факт, що український парламент і ця висока українська трибуна в переважній більшості використовується для взаємних звинувачень, словоблудства і дуже мало, на жаль, використовується за своїм призначенням для фахової і професійної дискусії, а сьогодні необхідність цього в українському суспільстві є. Тому що, на жаль, системні ,фахові і стратегічні питання чи стратегічні реформи, на жаль, в парламенті не обговорюються. Якщо ми візьмемо для прикладу ту саму пенсійну реформу, то я хочу сказати, що це питання, яке є одним з ключових, це питання не просто є соціальним, але це питання в тому числі є економічним. Я вам наведу декілька цифр, про які я не втомлююсь повторювати. Сьогодні 80 відсотків українських пенсіонерів отримують пенсію нижче 2 тисячі гривень. Сьогодні пенсіонери, які мають однаковий стаж і однакову заробітну плату, але, якщо ці пенсіонери виходили на пенсії в різний час, отримують абсолютно нерівномірну пенсію. Це говорить про те, що сьогодні існуюча пенсійна, солідарна система, вона абсолютно не справляється з тими викликами, які є у сьогоденні, і абсолютно не виконує функцію справедливого розподілу пенсій при виході людини на заслужений відпочинок. І тому коли ми сьогодні дискутуємо, то ми повинні чітко розуміти, що реформа пенсійної системи вона повинна бути однією з ключових, але ми у жодному випадку не можемо обмежитись її реформуванням у частині солідарної системи. Ми вже це проходили у 2011 році і ми бачимо сьогодні, що знаходимось у 17-му році і результатів виключно косметичних змін, які були проведені солідарної системи 11-го року, сьогодні ми так і не маємо. Саме тому я вважаю, якщо ми хочемо, щоб реформа пенсійної системи була комплексною і базовою, ми повинні говорити в обов'язковому порядку про введення з 2018 року другого рівня пенсійної системи, так званої накопичувальної пенсійної системи, коли кожна людина має свій персональний накопичувальний рахунок, коли кожна людина спрямовує на цей накопичувальний рахунок від 2 до 7 відсотків розміру своєї заробітної плати, і ці кошти мають інвестиційний дохід, і вони не пропадають, а людина має можливість їх використати. Саме тому я вважаю, що коли сьогодні у нас точиться дискусія про реформу пенсійної системи, то абсолютно повною ця дискусія буде тільки тоді і ця реформа буде реалізована належним чином, коли окрім реформи солідарної системи ми однозначно… Дякую. Шановне товариство, Ірина Констанкевич, 23 виборчий округ, Українське об'єднання патріотів, Волинь. Я хочу продовжити тему, яку порушив пан Юрій, щодо пенсійного забезпечення і наголосити на тому, що ця проблема, окрім соціальної, економічної складової, ще має

держава принизила цих людей, звівши до такого зубожіння і до такого існування. На покоління цих людей випали найстрашніші випробування, це переважно діти війни або повоєнних років, вони жили в часи радянського тоталітаризму. І зараз, коли українська незалежна держава демонструє саме таке ставлення, у них виникає питання, ким вони є у цій державі і ким для них є ця держава? Тому я вважаю, що поруч з тим, що ми маємо гостро говорити про пенсійну реформу, ми повинні, як народні депутати, демонструвати послідовно парламентський контроль за цією реформою і все зробити для того, щоб в контексті в контексті цієї реформи були захищені інтереси усіх пенсіонерів і особливо тих, хто багато років свого життя, здоров'я, сил і праці поклав на наш народ, і на українську державу. Друга тема, яку я хотіла порушити, це звернення до спікера нашого парламенту з з проханням, включити до порядку денного законопроект, ініційований мною і колегами від українського об'єднання патріотів за номером 5612 про справедливе стипендіальне забезпечення. На жаль, ми маємо великі проблеми щодо нарахування стипендій. Я вважаю, що ми повинні підтримати тих студентів, які успішно навчаються, але, на жаль, не можуть отримувати державну академічну стипендію. І третє питання, яке б я хотіла теж порушити, це нинішній рік 2017-й є ювілейним для українсько-польської відомої письменниці Габріелі Запольської, народженої на Волині, похованої у Львові. Вона відіграла важливу роль в українсько-польських культурних стосунках. І, на мою думку, наша держава повинна вшанувати письменницький ювілей цієї не ординарної постаті і в такий спосіб продемонструвати жест поваги до українсько-польських дружніх стосунків. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, народний депутат Вовк. Віктор Вовк, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні громадяни, минулого сесійного тижня Верховна Рада за ініціативою фракції Радикальної партії прийняла важливий зовнішньополітичний документ звернення до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо безпекових гарантій. Це є надзвичайно важливим кроком у напрямку практичної реалізації Будапештського меморандуму, що пропонує конкретний механізм його виконання через укладання прямої військової угоди між нашими державами. У своєму зверненні український парламент зазначив, що на початку 1990-х років мирна європейська… в тому числі, йдучи назустріч інтересам США, добровільно відмовилася від третього у світі за потужністю ядерного арсеналу, що був у власності України, та приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї як без'ядерна держава. Тим самим наша країна зробила безпрецедентний історичний внесок у зменшення загрози ядерної війни у світі та у глобальне ядерне роззброєння. Народ України, що став жертвою військової, економічної та інформаційної агресії з боку Росії, справедливо очікує на належну підтримку з боку США та інших світових демократій у захисті свого права жити у вільній демократичній і процвітаючій державі. Відповідно до духу і букви Будапештського меморандуму, а також у розвиток стратегічного партнерства між нашими державами український парламент звернувся до нової Адміністрації та Конгресу Сполучених Штатів Америки із закликом розглянути питання про надання Україні статусу "основного союзника поза НАТО" та укладання двосторонньої оборонної угоди між нашими державами. Такі дії Америки на виконання Будапештського меморандуму мали би величезний вплив на припинення російської агресії проти України, стримування агресора та запобігання розпалюванню великої війни в Європі. Це є в інтересах України, Європи, США і всього цивілізованого світу. Тож звернення Верховної Ради України до Сполучених Штатів Америки має шанс увійти в історію. Ми переконані, що зрештою ми доб'ємося повного виконання наданих Україні безпекових гарантій. Вода камінь точить. І коли Радикальна партія прийде до влади, цей процес радикально прискориться. Дякую. Будь ласка, народний депутат Гаврилюк передає слово народному депутатові Тимошенко. Олеже Валерійовичу, перш за все, ви знаєте, як я вас поважаю і звертаюсь до вас як до друга, будь ласка, коли наступного разу будете казати про Тимошенко і брехню, уточніть, будь ласка, кого конкретно з Тимошенків ви маєте на увазі. А то ще, борони Боже, подумають про мене. А зараз по справі, отже, у мене є звернення до Генерального прокурора України від мешканців мого міста Коломия. Шановний Юрію Віталійовичу, до мене неодноразово звертаються мешканці міста Коломия з проханням допомогти вирішити ряд питань, пов'язаних із величезними зловживаннями та шахрайськими оборудками у сфері житлово-кооперативного будівництва. Найбільші зловживання виникли там, де засновниками житлово-будівельних кооперативів є діюче керівництво міста Коломия, найвища влада. Так флагманом порушень та шахрайства в цьому місті є сумнозвісний довгобуд кооператив "Аквамарин". Понад 10 років кооператив "Аквамарин" не здає будинок в експлуатацію, людей нахабно обдурено, а їхні гроші викрадено та привласнено, про що засвідчив на камеру голова цього кооперативу. В ряді житлово-будівельних кооперативів без погодження з членами цих кооперативів за їхні кошти, без внесення змін у проектну технічну документацію додатково збудовано та реалізовано житло, об'єкти комерційного призначення, а кошти привласнені засновниками кооперативів. Людей шахрайським способом ошукано в кооперативах "Олександрит", "Малахіт", "Гранат", "Корал" та інші. За заявами громадян з цього та інших питань правоохоронними органами порушено ряд досудових розслідувань, але протидія таким розслідуванням ведеться дуже активно. Наприклад, вже понад 4 роки правоохоронні органи ніяк не можуть завершити досудове розслідування, яке розпочате ще у 2014 році, щодо зловживань, де одним із засновників кооперативу є, скажімо так, носій найвищої влади міста Коломиї. Інші досудові розслідування тривають, а кричущі факти знахабнілих зловживань правоохоронці не помічають. Не допомагають ані протести, ані звернення до обласної та Генеральної прокуратури. Тому люди впадають у відчай. Прошу вас взяти під особистий контроль вирішення цього питання, дати належну оцінку бездіяльності правоохоронних органів, а винних осіб притягнути до кримінальної відповідальності. Прошу оформити це як депутатський запит. Дякую. Будь ласка, не тисніть на Президію в такий важливий день, п'ятницю, 14.08. Внаслідок тиску на трибуну і на головуючого, змін тут в нашому листі, залишилося троє виступаючих: Попов, Дерев'янко і Березюк. І на цьому ми закінчимо наше засідання. Будь ласка. Ігор Попов, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні народні депутати, шановні виборці, Верховна Рада України повинна прийняти рішення, щоб у високопосадовців був лише один паспорт: паспорт громадянина України. В Конституції, в законі і зараз є декларативна норма, яка забороняє українцям мати подвійне громадянство. Проте ця норма на сьогодні не виконується. На сьогодні у Верховній Раді зареєстровано кілька законопроектів, які повинні запровадити механізм реалізації цієї норми. Кілька цих законопроектів розроблені депутатами Радикальної партії. Я впевнений, що у всіх у них раціональні зерна, ми зможемо їх об'єднати – і, дійсно, прийняти зважене, правильне рішення. Головний аспект – це механізм позбавлення порушників паспорта громадянина України громадянства України. Але цей закон повинен стосуватися не всіх громадян хоча би на першому етапі. Позбавляти треба лише певні категорії, для них вимоги повинні бути найбільш жорсткими. Які це категорії? Це народні депутати України, це державні службовці, це військовослужбовці, це співробітники спеціальних служб. Всі вони служать державі. І всі вони повинні служити лише одній державі – державі Україна. Всі вони повинні сплачувати податки лише в одній державі. Всі вони повинні турбуватися про безпеку, лише безпеку України, і вони повинні ставитися до цієї держави як до своєї, а не як до держави тимчасового перебування. Зрозуміло, що є питання депутатів місцевих рад, особливо в прикордонних територіях, де компактно проживають громадяни інших національностей. Депутати місцевих рад повинні бути лише громадянами України, щоб у нас не створювалися ніякі нові сепаратистські республіки. Є окреме питання по "імпортних" міністрах. Я надсилав депутатський запит. Виявилося, що ті, кому з пафосом були вручені паспорти України, майже ніхто з них не відмовився від інших паспортів, два роки вже пройшло. І це треба також запитання ставити під контроль. цей Закон про позбавлення громадянства ні в якому разі не повинен стосуватися наших представників діаспори, які працюють і в Україні, і за кордоном. Цей закон не повинен стосуватися тих наших заробітчан, мільйони громадян, на жаль, змушені шукати роботу за кордоном, частина з них отримали закордонні паспорти. Коли Радикальна партія реалізує свою індустріальну програму, для них буде робота тут ще краща, ніж за кордоном, але поки багато з них одружилися, вийшли заміж, мають інші паспорти, їх ми не повинні наказувати, за цим законом не приймати різких рішень. В Верховній Раді був спротив тому, щоб приймати закони, про позбавлення громадянства. Ми розуміємо чому. Тому що в тих, хто приймає ці рішення, багато у кого також є два паспорти. Ми вимагаємо наступного тижня включити до порядку денного ці закони і проголосувати. Будь ласка, народний депутат Дерев'янко. І потім Олег Березюк. І ми закінчуємо наше засідання. Юрій Дерев'янко, політична партія "Воля". Шановні колеги! Шановні українці! Політична партія "Воля" виступає за те, щоби місцеве самоврядування було сильним, було самодостатнім, тому ми послідовно виступаємо за те, щоб землі, які знаходяться поза межами населеного пункту, були передані в комунальну власність об'єднаним територіальним громадам, які в більш раціональний спосіб можуть ними розпоряджатися і кошти від цього розпорядження будуть поступати у місцеві бюджети. Законопроект 4355, який рік тому був прийнятий у першому читанні, вперто не ставиться на голосування, хоча і готовий до другого читання. Чому це відбувається? Тому що далі експлуатується схема корупційна створена за часів Януковича, коли за тисячу – тисячу 500 доларів за кожний гектар Держгеокадастр виділяє земельні ділянки тим потрібним фізичним особам, а також дає в оренду за корупційною ціною по 200-300 доларів за гектар більше як 10 мільйонів гектарів ораної землі на території України. Ця шалена корупційна схема, на превеликий жаль, продовжується і я закликаю всіх вас, наші колеги шановні, припинити її і проголосувати цей закон. В той самий час влада бере зобов'язання негайно продати землю і перейти до так званого ринку землі, причому не ринку землі цивілізованого, а, швидше, дикого, тому що влада бере зобов'язання зробити вже і негайно. Політична партія "Воля" вважає, що ми повинні мати цивілізований ринок землі, але цивілізований, який повинен пройти через певні кроки, які є обов'язковими. Перший крок. Це запровадження прозорого ринку оренди земельних паїв. Другий крок. Це захист створення юридичних механізмів захисту пайовиків, які сьогодні володіють цією землею. Третій крок. Це обов'язкове ухвалення законопроекту 4355, де місцеві громади і місцеві і місцеві органи самоврядування будуть мати вплив на розпорядження земель. Наступний. Це підтримка фермерських господарств і дати можливість фермерам стати сильнішими, щоб брати участь у цьому так званому ринку і отримувати можливість розвивати на селі фермерство. Наступний крок, це створення он-лайн майданчику електронного на кшталт ProZorro, який дійсно дасть можливість отримувати ринкову ціну, справедливу ціну за ту чи іншу земельну ділянку. Тільки в такий спосіб ми зможемо мати справжній ринок. І паралельно з цим повинні ухвалити окреме законодавство, яке буде вимагати захисту наших українських чорноземів, чорноземів від виснаження, чорноземів від захисту для того, щоб українська земля працювала на майбутнє, на наших дітей. Без цього ми не можемо іти швидкими темпами до так званого дикого ринку, до негайного продажу землі, тому що власниками стануть ті самі олігархи, які сьогодні володіють і облгазами, і обленерго, і оточення Президента, а всі наші селяни будуть рабами на нашій українській землі. Дякую за увагу.

минулого тижня український народ став свідком, як олігархічна система взяла, наглою шахрайською рукою залізла в кишеню людей і сказала, що так має бути. Минулого тижня, коли НКРЕКП, яке має служити людям і державі, послужило олігархам і призначила абонплату. Мало, що вони трубу вкрали, вони ще схотіли, щоб люди за це їм заплатили. Тому ми з вами мусимо зробити все для того, щоб цей орган, який є державним органом, має служити людям, був покараний. Це ротація повна НКРЕКП. А перед тим вони мають відмінити своє рішення, бо це є шахрайське рішення проти української людини. Але за руку шахрая ловлять протягом останніх декількох місяців. Блокада, яка була блокадою тих, хто захищав Україну з першого дня, показала, що українська інституційна держава на превеликий жаль, служить олігархам, бо торгувала на крові. Щоб цього не ставалося, ця зала має прийняти дуже важливі закони: Закон про окуповані території, Закон про антикорупційний суд і Закон про вибори за відкритими списками на пропорційній основі. І тоді ми будемо мати шанс. А тепер поки що оскал олігархічної системи є шалений. Служба безпеки України, МВС переслідують тих, хто бореться з корупцією, переслідує тих, хто бореться за українську державу. Ми вимагаємо, щоб СБУ і Голова Верховної Ради нам доповіли про те, хто був у цьому залі у мілітарній формі і піддав небезпеці українську інституційну державу і парламент України. І не треба, щоб СБУ бігала за підприємцями, МВС переслідувало сміттєвози, по Україні, супроводжувало з проблисковими маячками. Не треба переслідувати депутатів партії "Самопоміч" в Харкові, Житомирі, Луцьку, Львові, а треба боротися зі справжніми ворогами української нації, української держави, які є тут, в Києві, в Харкові, у Львові і інших містах країни. Бо ворог не спить, ворог на нашому кордоні. Шановні колеги! Ми закінчуємо засідання Верховної Ради України. Ще раз хочу привітати всіх українців з днем Благовіщення! Побажати хороших новин позитивних якнайбільше. І нагадати шановним колегам, що наступний тиждень у нас сесійний. І чергове пленарне засідання Верховної Ради України Верховної Ради України відбудеться у вівторок 11 квітня о 10 годині. Будь ласка, не забудьте про це. І чекаємо всіх на робочих місцях. А ранкове засідання Верховної Ради України я оголошую закритим. До побачення.